Готові до реєстрації?

Зареєстровано 338 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Отже, колеги, хочу повідомити, що у нас перший блок – це блок питань розвитку культури. Шість питань, вони є здебільшого об'єднуючі. А потім буде блок "включення в порядок денний сесії". Цей блок має багато важливих питань, але на одному з них я хотів би зосередити особливо увагу. Хочу проінформувати, що до парламенту надійшов закон, який відповідно до Конституції започатковує роботу Вищого антикорупційного суду (реєстраційний номер 8497). Я невідкладно спрямовую його у Комітет з питань правової політики з дорученням терміново розглянути. Я сподіваюсь, що ми сьогодні зможемо його включити у порядок денний. Завтра на комітеті відбудеться розгляд. І у четвер ми будемо мати змогу ухвалити цей закон, щоб ще цього року Вищий антикорупційний суд запрацював. Це наші зобов'язання, це продовження нашої роботи по створенню антикорупційного суду. Закон нескладний, він необ'ємний і сподіваюсь, що буде така ж сама підтримка залу Також хочу вам повідомити, що сьогодні в перерві нашого засідання, о 14:40, буде продовжуватись мистецька акція "Від Конституції до Конституції", яка вже традиційно буде відбуватися у дворику Верховної Ради України. У нас в гостях сьогодні музиканти, які дуже часто виступають перед бійцями АТО, це і Олег Скрипка, і Сергій Файфура, і гурт "ТаРута", а також історики і знавці конституційного права. Тому запрошую всіх народних депутатів за нашою традицією, що ми наш дворик робимо як європейський майданчик, на цей захід у перерві з 2-ї до 4 години. Отже, колеги, сьогодні згідно Регламенту ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. І я прошу всі фракції і групи приготуватись до запису. І прошу провести запис на виступи від фракцій і груп. Будь ласка.

"Опозиційний блок", Бойко. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Минулого тижня ми стали свідками успішного вирішення одного із застарілих міжнародних конфліктів. Для наших політиків зустріч Президента Трампа з лідером Північної Кореї повинна стати прикладом того, як прагнення до мирного врегулювання півстолітнього конфлікту ставиться вище політичних і особистих амбіцій. Такою має бути і позиція української влади. Ми наполягаємо, щоб були проведені прямі переговори між нашою сьогоднішньою владою і керівництвом Російської Федерації та невизнаних республік для досягнення миру і припинення бойових дій на сході країни. Якщо Президент країни побоюється за свої політичні рейтинги, то ми готові як політична сила прийняти участь в цьому процесі. Держава потребує миру. Поки ж Україна і її громадяни продовжують скочуватись у прірву економічної кризи і зубожіння, народ України має право знати, чим займається уряд. Ми вимагаємо від Кабінету Міністрів нарешті відзвітувати про виконану роботу і представити програму виходу з кризи. А поки що жертвами політики уряду стають українські підприємства та їх працівники. З березня місяця на всіх 303 державних шахтах не виплачена зарплата. Крім того, ні копійки не виділено на технічне переоснащення, а це безпека людей, видобуток вугілля і його ціна. Особливо цинічно це виглядало на тлі святкування 120-річчя однієї з найстаріших шахт України "Горської", що находиться на лінії розмежування. Люди у подарунок отримали заборгованість по зарплаті на кілька місяців. Катастрофічна ситуація з виплатами військовим пенсіонерам, переселенцям. Варто було пенсіонерам припинити мітинги, про них знову забули. Складається враження, що в уряді чують тільки мегафони. Держава зобов'язана негайно перерахувати пенсії, починаючи з 2012 року цим людям, а не піаритись на часткових виплатах. Аналогічна ситуація з фінансовим облаштуванням переселенців. Коли крім гучного піару цей уряд так і не переглянув обсяги фінансування цих програм, продовжуючи розраховувати на допомогу західних країн. І останнє. Як я вже казав, економічні успіхи країни і соціальний захист громадян не можуть бути реалізовані поки на сході рвуться снаряди і гинуть люди. Тому пріоритетом для парламенту повинен стати мир на сході. Я вважаю, жоден політичний рейтинг не вартий втрачених життів. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Березюк Олег. Дві невеличкі історії. Старша пані, яка має пенсію 1700 гривень, відмовляється від подарунку – телевізора, який поламався, тільки тому, що боїться, що з соцзахисту до неї прийдуть, опишуть і заберуть у неї субсидії. Оце впевненість в українській державності і в тому, що я можу тут, старша пані, вижити в Україні, пропрацювавши 45 років. Товариш дзвонить з Канади і каже: ти не повіриш, з Нікополя приїхало 40 людей до нас, ніколи ще так багато не приїжджало, працюють тут. Чому? Тому що в Нікополі вони не мають де працювати або отримають мізерну заробітну плату. До Нікополя неможливо доїхати ані з Каховки, ані з Запоріжжя. В Нікополі не можна отримати якісної медичної допомоги, бо вона, медична допомога, тримається на грошах пацієнтів і ентузіазмі, ентузіазмі тих лікарів, які там ще залишилися. Що це за історії? Це історії державного управління. Це історії управління, яке захопило в Україні 10 людей і грабують країну. Вони видають прийняття законів за перемоги. Закони, які приймаються у Верховній Раді, не є перемогою. Виконання законів, їх впровадження в життя, а не шахрайство з законами у впровадженні є нашою з вами перемогою. Ми тішилися, що приймаємо Закон про бюджетну децентралізацію, а сьогодні громади пограбовані, інфраструктурної субвенції немає або вона мізерна. Сьогодні не сплачується в міські бюджети акциз акциз на роздрібну торгівлю паливними матеріалами. Сьогодні на міські бюджети перекладаються ті незабезпечені державним коштом державні функції, які сьогодні просто грабують, спустошують бюджети. А довіра до мерів, довіра до місцевих органів влади сьогодні зростає, сьогодні міські громади і їхні якісні лідери під пресом олігархічної машини і правоохоронних органів. Сьогодні ми говоримо, що нам потрібні стандарти НАТО. А Закон про нацбезпеку хто не будь бачив? А як те, що ми бачили, то там немає ані стандартів НАТО, ані навіть стандартів поваги до воїнів в ХХІ столітті. Прийняття законів не є перемогою. Сьогодні прийняття законів в парламенті є ширмою для олігархічного уряду, який фізично, просто фізично грабує українських громадян. І ще одне. Рейдерство продовжується, рейдерство потужне продовжується. Братський завод, олійнопресовий завод, протягом року, протягом року його власники захищаються від правоохоронних органів, які служать олігархам і хочуть їх просто рейдерити.

для того, щоб захистити звичайного, пересічного, працьовитого українського підприємця від олігархічної системи, яка грабує пенсіонерів, не дає можливість реалізації молодим людям і забуває про їхню освіту і їхню медичну послугу. Дякую. Від Радикальної партія Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми вимагаємо до парламенту Прем'єр-міністра, голову "Нафтогазу" Коболєва, керівника Міністерства енергетики Насалика. Сьогодні ключова проблема, яка хвилює українців, це підвищення цін на газ. Ми вимагаємо від уряду поінформувати громадян України у чому необхідність підвищення цін на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів? Коли піднімали до 7-и, потім до 8-и, потім до 9 тисяч гривень за тисячу кубів, так само розказували, що має бути ринкова ціна. Скільки ще разів треба піднімати ціну на газ, щоб нарешті зупинитися? Собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень за тисячу кубів, з урахуванням рентабельності транспортних витрат, максимум – 3,5-4 тисячі гривень за тисячу кубів. Чому 11? Звідки цифра 11 тисяч гривень за тисячу кубів? У мене запитання до Прем'єр-міністра і до "Нафтогазу". Хто з українців може заплатити таку ціну на газ? Де людям взяти гроші, щоб заплатити 11 тисяч гривень за тисячу кубів газу? підніматиме зарплати і пенсії українцям? Тому що у меморандумі Міжнародного валютного фонду написано: продаж землі, підвищення цін на газ, але заборона на підвищення зарплат і на підвищення пенсій. Ми вимагаємо від уряду внести зміни до Закону про бюджет і підняти заробітні плати для українців. 4 мільйони людей живе на мінімальну зарплату, мільйони українських пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію 1,5 тисячі гривень. Є перевиконання доходів бюджету Пенсійного фонду, є можливості перерахувати пенсії для колгоспників, для чорнобильців, для інших категорій пенсіонерів і підняти пенсії. Ми вимагаємо від уряду не тягнути з підвищенням зарплат і пенсій до осені, а зробити це зараз і не піднімати ціни на газ, а навпаки проводити політику збільшення видобутку газу, сприятливі умови для інвестицій у газовидобування для того, щоб менше купувати імпортного газу. Більше власного газу, енергомодернізація замість субсидій, які фактично консервують бідність. Ну і нарешті звертання до голови "Нафтогазу" Коболєва. Ви отримали 10 мільйонів євро премії по Стокгольмському арбітражу, де ми досі, Україна, не отримала ні копійки. Більше того, рішення Стокгольмського арбітражу зупинено. Пане Коболєв, я вимагаю від вас, від ваших посадовців повернути 20 мільйонів євро, які ви вже отримали по рішенню, яке ще не виконується. Ви не мали права отримувати ці гроші. Вернуть ці гроші українцям і спрямувати їх на зниження цін на газ, на зниження вартості комунальних платежів. Будь ласка, до слова запрошується представник фракції "Батьківщина", Сергій Соболєв. Просимо вас пане Сергію. Шановні колеги! Вчора на Погоджувальній раді, виступаючи від фракції "Батьківщина", чітко була позиція висвітлена того, що порядок денний, який нам пропонується, абсолютно не відповідає реаліям українського життя. Ми вимагаємо як фракція "Батьківщина" негайно внести в порядок денний цього тижня питання звіту енергетичного блоку уряду і особисто пана Коболєва в парламенті стосовно фактичного розвалу енергетичної галузі України. Те, що відбувається сьогодні з енергетичною галуззю, коли після підняття цін і тарифів на газ фактично 90 відсотків населення пропонують йти в чергу за субсидіями, це є реальний розвал бюджетної політики, це реальний розвал енергетичної системи України. Ми вимагаємо сюди негайно на звіт Коболєва і енергетичний блок уряду з декількох питань. Перше питання – це формування тарифів на газ. Друге питання – це фактично ті оборудки, які відбуваються з необлікованим газом після схеми так званої "субсидій для населення". Де фактично мільярди кубів газу йдуть в кишеню газовим олігархам і нічого з цього не має держава у вигляді реальних виплат по цих тарифах. Третє те, що відбувається в НАКу "Нафтогаз", коли заявлено задекларований прибуток в 40 мільярдів гривень, це майже 1,6 мільярда доларів. А в цей час "Нафтогаз" веде переговори про продаж "Укргазвидобування", і про це ми дізнаємося із уст біглого російського політика, який фактично з повинною з'явився у правоохоронні органи України. І я думаю, це для них завдання з'ясувати, яким чином фінансовий спекулянт веде переговори з Коболєвим про продаж "Укргазвидобування". Яким чином Коболєв веде переговори про черговий кредит, 250 мільйонів гривень, на закупівлю газу, маючи 1,6 мільярда прибутків за минулий рік. Я думаю, що це питання, які потребують негайної відповіді у парламенті, якщо Президента і виконавча влада не хочуть задати ці питання керуючому нафтогазовою галуззю. І останнє. Законопроект, який поданий на цьому тижні втретє, я звертаюсь до вас ще раз, Голово Верховної Ради, ви не маєте права його вносити в зал, бо цей законопроект двічі провалювався. Вимагаю відсторонити… відсторонити уряд від керівництва державними компаніями. Всі повноваження передаються так званим наглядовим радам, які тепер самі будуть встановлювати фінансові плани компаній, контролювати їх і призначати керівництво. Я думаю, все це заслуговує на те, щоб окремий день на цьому тижні був виділений для звіту енергетичного блоку уряду і НАКу "Нафтогаз". Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Рибчинський, який буде виступати від групи "Воля народу" Дорогі українці, шановні колеги! "Враховуючи, що наша мова є основним елементом національного самовизначенням і багатством національної культури, враховуючи історичний досвід, коли боротьба ворогів та окупантів з нашою мовою була інструментом знищення народності, визнаючи необхідність захисту національної самобутності в процесі глобалізації, визнаючи, що наша культура є складовою частиною спільної багатокультурної Європи, а збереження цієї культури та її розвиток є можливим лише шляхом захисту мови, визнаючи захист мови обов'язковим і обов'язком усіх публічних органів, інституцій та громадян України, ми ухвалюємо цей закон про наступне". Знаєте, що це, любі друзі? Ні, це не стаття одного з чотирьох Законів про мову, які ми з вами продали на розгляд Верховної Ради ще 3 роки тому, це зовсім інше. Саме такими словами починається Закон про польську мову, ухвалений Польським Сеймом майже 20 років тому восени 99-го року. Двадцять років тому Польща мала куди менший економічний потенціал, ніж доолігархічна, пострадянська Україна. Але на відміну від України Польща мала гідність і національну самосвідомість, і тому нині Польща – одна з найпровідніших країн Євросоюзу, а ми маємо те, що маємо. І тому Польща розмовляє і співає польською, а в Україні... а Україна майже на 40 відсотків говорить і співає мовою окупанта. Два роки тому ми запровадили квоти на радіо для української пісні, лише за 2 роки з'явилися сотні і сотні нових українських пісень. Але радіостанції в Україні, які належать нашим русифікованим олігархам, і досі неохоче ставлять в ефір українську пісню – лише під кнутом, як то кажуть. А знаєте чому? А тому що квоти ми повинні були ввести не для української пісні, а для зарубіжної і для російської, зокрема, як це зроблено у тій самій Польщі або у Туреччині, де національна мова і національна культура стоять передусім. Я закликаю Верховну Раду не забувати, що це не парламент Панами або Вірджинських островів, де влада переховує свої багатомільйонні статки, це Верховна Рада України, яка має своїм історичним обов'язковим прийняти нарешті Закон про українську мову і рухатися далі у фарватері національних інтересів. "Воля народу" наполягає на розгляді і прийнятті у найближчій час Закону про мову за основу і в цілому. Також від групи прошу внести на розгляд цього тижня законопроект 7390, який має забезпечити належне функціонування обленерго. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується Артур Герасимов, голова фракції "Блок Петра Порошенка". Просимо вас. Шановна пані головуюча! Шановні колеги! Шановні виборці! Насамперед хочу ще раз передати щиро подяку від Президента України усім з понад 300 народних депутатів, які підтримали ініційований главою держави законопроект про Вищий антикорупційний суд. Цим рішенням парламент фактично завершив створення законодавчого підґрунтя для реформи по протидії корупції відповідно до запропонованої Президентом України стратегії. Для повноцінного функціонування нового органу судочинства вже на цьому тижні так само злагоджено мусимо проголосувати за два законопроекти: про утворення антикорупційний суд та доповнення законодавства про судоустрій і статус суддів. Водночас фракція Партії "Блок Петра Порошенка" вимагає припинити відверту брехню та дезінформацію суспільства, що почалась після офіційної публікації тексту закону. Нагадаю, президентська редакція пропонувала передати всі судові справи підслідності НАБУ, розгляд яких не завершено, до нового антикорупційного суду. Однак експерти Венеційської комісії рекомендували залишити ці провадження в судах, де вони на той момент перебуватимуть, і після цього президентська редакція була змінена під час розгляду закону в парламенті. На цьому неодноразово наголошувалось під час розгляду законопроекту в сесійній залі. Хочемо ще раз наголосити, що розгляд цього законопроекту проходив відкрито і прозоро. Сесійна зала розглянула всі поправки, були організовані додаткові засідання профільного комітету, працювала робоча група. Завдяки зверненню глави держави до лідерів демократичного світу міжнародні партнери в найближчі терміни визначать експертів, які братимуть участь у відборі кандидатів на посаду суддів антикорупційного суду. Фракція Партії "Блок Петра Порошенка" підтримує заклик Президента України до вітчизняних фахівців у галузі юриспруденції до участі в майбутньому конкурсі. Ми переконані: саме незалежні, професійні українські спеціалісти в цьому суді мають стати черговим прикладом оновлення всієї судової гілки влади, започаткованої Президентом України. Наступне. Військова агресія з боку Кремля вимагає від нас постійного зміцнення обороноздатності держави, тому фракція Партії "Блок Петра Порошенка" пропонує вже цього тижня остаточно розглянути президентський законопроект про національну безпеку. Це невід'ємний крок для посилення співпраці з НАТО та інтеграція в систему колективної безпеки країн Заходу. Наша фракція також закликає профільний комітет пришвидшити роботу над законопроектом про валюту. Бо хочу нагадати, фактично це впровадження фінансового безвізу для України. Також фракція Партії "Блок Петра Порошенка" дивує позиція певних депутатських фракцій, які не голосують і не включають в порядок денний законодавчу ініціативу для вдосконалення процедури публічних закупівель через електронну систему ProZorro. Підтримка президентської редакції законопроекту 8265 сприятиме посиленню чесної конкуренції у сфері державних закупівель. Хочу нагадати, за період функціонування ProZorro вже вдалося зекономити щонайменше 46 мільярдів гривень і ці показники можуть стати ще вищими.

Зазначений проект закону не підтримують лише ті, хто реально зацікавлений в збереженні тиску правоохоронців на бізнес. Сподіваємось, таких в сесійній залі меншість, і Верховна Ради зможе, нарешті, розпочати активну роботу над додатковим інструментом захисту підприємництва та протидії корупції. І насамкінець, до завершення поточної сесії парламент повинен визначитись з кандидатурами для оновлення складу Центрвиборчкому для подальшої прозорої і ефективної діяльності цього важливого органу. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний пане Артуре. І до слова запрошується голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак. Будь ласка, пане Максиме. 10:28:35 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, український народе! Хочу оголосити позиції фракції "Народний фронт" щодо найважливіших політичних питань. Насамперед законопроект про національну безпеку України. Всупереч спекуляціям популістів текст проекту до другого читання вже є, він узгоджений за участю представників НАТО і Євросоюзу. Колеги, дуже важливо ухвалити цей закон до саміту НАТО, який відбудеться в липні цього року. Цей документ зокрема ставить перед собою завдання набуття членства України в Європейському Союзі і в НАТО. "Народний фронт" давно лобіює конкретні законодавчі кроки України щодо євроатлантичної інтеграції. Ми очікуємо від НАТО конкретного плану дій щодо членства. Так само, як ми отримали план дій щодо набуття безвізового режиму, який підписано і виконано урядом Арсенія Яценюка. Колеги, згадайте, скільки було крику про те, що безвіз для України ніколи не нададуть і наші громадяни не зможуть вільно пересуватися Євросоюзом. Тепер безвіз – реальність для кожного українця. Минулого року понад півмільйона українців вже скористалися цим безвізом. Членство України в НАТО так само реально, нам є з чим піти в НАТО. До інших питань оборони. Хочу поінформувати вас, що проект інженерного облаштування кордону з Росією виконується навіть попри хронічне недофінансування. Вже цього року буде завершено державний кордон в Харківській області, протяжність ділянки 270 кілометрів, з яких 220 кілометрів вже облаштовані. Паралельно продовжується робота в Сумській області. Міністр Арсен Аваков днями особисто інспектував роботи. Необхідність реального кордону з Московією не викликає сумнівів в українців. "Народний фронт" нікому не дозволить переглянути цю державну політику. Критика ідеї облаштування державного кордону – це робота на агресора та Кремль. До інших резонансних тем. Хочу відкинути політичні спекуляції щодо подій 17 червня в Києві. Держава повинна зберігати монополію на застосування сили. Нацполіція запобігла провокаціям і не допустила вулично-політичного насильства під об'єктивами телекамер, так само, як поліція не допустила серйозний провокацій та інцидентів під час фіналу Ліги чемпіонів. Хоча повірте, в обох випадках Нацполіція запобігла кривавим провокаціям. При цьому "Народний фронт", а також і міністр Аваков підтримують жорсткі вимоги до Нацполіції. Ми розуміємо, яка висока планка суспільних очікувань від нової поліції і як важливо сформувати атмосферу довіри навколо неї. Неможна допустити, щоб патріотів зіштовхували з поліцією. І хочу показати, що останні події в черговий раз доказали, що реформа Нацполіції відбувається і вона досить успішна, і за це є велика вдячність міністру Арсену Авакову особиста від "Народного фронту" та всього парламенту. І наостанок. "Народний фронт" звертає увагу на необхідність реальної боротьби з контрабандою, "сірим" та "чорним" імпортом. Бюджет країни недоотримує за різними підрахунками від 25 до 70 мільярдів гривень на рік. Дуже добре, що Кабмін намагається нарощувати зусилля у цьому напрямку. Минулого року додатково до казни було залучено понад 70 мільярдів гривень. Вчора відбувалася спільна нарада Прем'єра Гройсмана з правоохоронними органами, на якій, цитую: "обіцяли жорстко карати всіх та знищити тіньові схеми". Сподіваємося на швидкі і сталі результати цієї боротьби. "Народний фронт" готовий працювати над відповідними законопроектами і підтримає план боротьби з контрабандою, запропонований Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Дякую.

Я хочу звернутися з цієї трибуни до уряду, до глави держави Президента України Петра Олексійовича Порошенка щодо ситуації, яка відбувається в "Нафтогазі України". Ви подивіться на цинізм, з яким голова правління і все керівництво "Нафтогазу" виписало собі шалені премії внаслідок начебто виграшу у "Газпрому" справи про транзит газу. Гроші ще Україна не отримала, а вони собі вже розписали 1 мільярд 200 мільйонів гривень премії і таким чином показують, що вони чхати хотіли на народ України, на те, що вони шаленими темпами піднімають тарифи, на те, що люди проходять практично етап зубожіння, а вони собі жирують. Вдумайтеся тільки: за цей мільярд 200 мільйонів гривень можна провести один опалювальний сезон 3 місяці і повністю утримувати такі міста як Львів або Одеса за рахунок Коболєва і їхніх премій. Можна купити за ці кошти 460 мільйонів яєць і нагодувати майже 200 мільйонів українців один раз сніданком. Можна купити 92 мільйона буханок хліба і нагодувати майже 200 мільйонів українців. Можна 100 тисяч українців відправити на відпочинок на 10 днів на море або можна 826 тисячам пенсіонерів видати одну мінімальну пенсію 1 тисяча 452 гривні. Оце цинізм "Нафтогазу України"! І вони нам будуть говорити, що треба піднімати тарифи, що "Нафтогаз" збитковий, а дивимося – баланс отримає майже 40 мільярдів гривень за рік прибутку. Оце їхня політика. Я звертаюсь все ж таки в цій ситуації до Президента України, до глави уряду: давайте приймати рішення по голові правління "Нафтогазу". Не можуть в бідній країні виплачуватися такі премії. Це цинізм влади по відношенню до людей України. Друге. Обленерги. Ви піднімали тарифи, влада України, за останні роки майже в 3,5 рази на електроенергію. І всі гроші, які збираються сьогодні обленергами забриє держава НКРЕ в енергоринок України. Сьогодні дійшло до того, що "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" вже позвільнялась третина людей, бо їм немає чим виплатити заробітну плату. То яка це енергетична політика? В атомній енергетиці розвал. В обленергах немає чим платити зарплату. Ми пропонуємо, ми вимагаємо терміново поставити на розгляд наш законопроект 7390, який в першу чергу дає можливість провести виплату заробітної плати людям в обленерго. Ще кілька місяців вони не зможуть виходити на об'єкти, бо немає чим ремонтувати і немає кому ремонтувати. Я пропоную: прислухайтесь до нас. Це не просто я говорю слова абиякі, це підтверджено зверненнями всіх обленерго до нашої фракції, бо сьогодні ситуація стає патова. Послухайте нас! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановні колеги. Шановні колеги, маємо заяви від двох фракцій – фракції "Опозиційний блок" і групи "Відродження" – на перерву, але готові колеги замінити на заяву. І ми запрошуємо до слова нашого колегу народного депутата Володимира Литвина. Будь ласка. Шановні колеги, для всіх вже остаточно стало очевидним, що влада не відчуває під собою країни і не чує людей. Більше того, вона їх виключно зневажає, прикриваючись гучним торохтінням про реформи і їх вражаючі результати. Приклад один я наведу вам. Два роки триває епопея з забрудненням "Понінківським картонно-паперовим комбінатом" річок Хомора і Случ. Там по суті справи ми вже маємо екологічну катастрофу. Було майже 20 депутатських запитів і звернень з цього приводу. На останнє депутатське звернення 6 червня я отримав таку відповідь з відповідним дорученням Прем'єр-міністра: прошу додатково уважно вивчити з урахуванням попередніх доручень. І що, шановні колеги, уважно вивчили? З 15-го на 16 червня відбувся масовий викид нечистот, який перевищує обсяг за всі попередні два роки. Два роки ведеться боротьба, в той же час у квітні 2017 року видали необхідні ліцензії для продовження роботи цієї фабрики. Люди більше чекати не можуть, вони сьогодні перекрили трасу Київ-Чоп. Чому? Тому що влада розписалася у власній безпорадності, точніше, у потуранні отаким діям. Залишається одне – люди мусять діяти у спосіб, який їм залишився, вдаватися до різного роду акцій. Я звертаюсь до Верховної Ради України: давайте ми підтримаємо це рішення і зробимо колективне звернення з вимогою до Президента, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ врешті-решт вжити рішення і припинити діяльність цієї фабрики до усунення всіх виявлених порушень. Інакше залишається звертатися до організованих структур, у тому числі до національних дружин для того, щоб вони поставили на місце, як мінімум керівництво цієї фабрики. Прошу вважати мій виступ депутатським зверненням.

сьогоднішнього дня – це питання розвитку культури. Разом винесено сім питань в цей блок, вони є об'єднуючими, і я сподіваюсь, що ми зможемо швидко і ефективно пройти розгляд тих питань, які Комітет з питань культури підготував сьогодні до Верховної Ради України . Отже перший – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (№ 1553). Це закон в другому читанні, правок є небагато, і тому я прошу усіх залишатися в залі, і запрошую до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича, будь ласка. Дякую. Отже, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)(№ 1553), було ухвалено в першому читанні ще 29 березня 2016 року. З того часу була проведена ґрунтовна робота над текстом законопроекту. До роботи долучилися автори та ініціатори цього законодавчого акту, Міністерство культури України, експертне середовище, зокрема, експерти Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як результат, Комітет з питань культури і духовності пропонує до другого читання таку редакцію законопроекту, що погоджена практично всіма зацікавленими сторонами та враховує левову частку пропозицій та поправок народних депутатів України. До другого читання було подано 103 пропозиції і правки, з них 87 було враховано повністю або частково, лише 16 відхилено. Більшість пропозицій і поправок було враховано в редакції комітету, адже комітет багато положень законопроекту вирішив оформити у вигляді окремого розділу, який отримав назву "Особливості охорони об'єктів всесвітньої спадщини". Зазначу, що об'єкт всесвітньої спадщини має правовий статус пам'ятки національного значення і охороняється за допомогою всіх механізмів, передбачених цим законом. Водночас існують певні особливості охорони об'єктів всесвітньої спадщини, що випливають з Конвенції про охорону всесвітньої культурної спадщини і природньої спадщини, рішень, правил і процедур Комітетом всесвітньої спадщини. Що пропонується законопроектом? Додаються нові терміни, які необхідні для виокремлення об'єктів зі списку ЮНЕСКО, уточнюються повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері культурної спадщини, надаючи йому право затверджувати режим використання об'єктів зі списку ЮНЕСКО, їхніх буферних зон, затвердження планів управління такими об'єктами, а також утворювати органи управління ними. Встановлюються вимоги щодо проведення будь-яких робіт на об'єктів ЮНЕСКО та на його охоронній території, цьому має передувати звернення до Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, рекомендації є обов'язковими. Управління об'єктом культурної спадщини здійснює орган управління, призначений центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, це може бути один орган управління на декілька пам'яток або на одну, все залежатиме від того, наскільки він буде справлятися зі своїми обов'язками. Формується наглядова рада об'єкта ЮНЕСКО, яка здійснює моніторинг виконання плану управління таким об'єктом. Якщо план виявляється недосконалим, виступає з ініціативою про його зміну, погоджує цьогорічний звіт про стан виконання цього плану та звіт про збереження об'єкту. Хочу ще додати, що до тих правил, які були, комітет також рекомендував в абзаці другому пропонованої частини статті 24 слова "на підставі дозволу" змінити словами "за погодженням з", а в абзаці третьому слова "центральним органам виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини" замінити словами "Кабінетом Міністрів України". Оскільки реклама на об'єктах культурної спадщини повністю заборонена, то у буферних зонах…. у буферних зонах її можна дозволяти лише за рішенням Кабінету Міністрів. Пропоную підтримати цей законопроект і хочу наголосити, що ворогами його є: або забудовники, які не поважають закон, або різноманітні організації, які все життя годувалися на грантах нібито захищаючи культурну спадщину і продаючи свою точку зору цим забудовникам. Дуже важливо цей законопроект прийняти. Закликаю всіх за нього проголосувати. Дякую. Дякую. Отже, відхилених всього 16 правок. Я буду називати ті правки, які відхилені. Хто захоче поставити на підтвердження – шляхом піднімання руки. 3-я. Не наполягає. 6-а. Не наполягає.

87-а. Не наполягає. 91-а. Не наполягає. І таким чином колеги жоден з авторів правки не наполіг на тому, щоб її поставити на голосування. Тому я прошу всіх народних депутатів заходити в зал ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал і, колеги, я прошу зараз, щоб голова комітету… Будь ласка, 2 хвилини голова комітету. За 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх запросити і зайти в зал. 2 хвилини, будь ласка, пане Миколо. Дякую. Я прошу підтримати цей законопроект з урахуванням пропозиції, яка була озвучена мною з голосу з підстави про функції центрального органу виконавчої влади щодо розміщення реклами в буферних зонах і повної її заборони на об'єктах спадщини ЮНЕСКО. Ще раз хочу наголосити, що національна пам'ятка охорони законодавства доповнюється поняттями: "об'єкт всесвітньої спадщини", "видатна універсальна цінність", "буферна зона", "номінування об'єкта спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО". Вперше, якщо ми хочемо зберегти чи щось зробити зі спадщиною ЮНЕСКО, міжнародні консультанти від ЮНЕСКО, міжнародні консультанти від ІКОМОСу, які є співавторами цього закону, будуть видавати експертизу. Міністерство культури буде жорстко контролювати разом з Кабінетом Міністрів фактично збереження пам'яток ЮНЕСКО. Бо сьогодні ми маємо таку історію, коли церкви України, які є пам'яткою ЮНЕСКО, давні дерев'яні церкви виключаються з цих пам'яток, оскільки… деякі з них бляхами перекривають, десь – знищують. І надзвичайно важливо, що ми дійшли компромісу в цьому законі і з Міністерством культури, і з представниками всіх фракцій. Тому буду дуже вдячний за підтримку цього законопроекту і запрошую ще раз всіх до залу і прошу проголосувати. Дякую. Проголосувати з врахуванням зачитаних мною пропозицій. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, я прошу повернутися в зал. Депутатів, які знаходяться в ложах, прошу повернутися в зал.

Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (№1553) правкою, яку озвучив під стенограму голова комітету Княжицький Микола Леонідович в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, одностайно підтримуємо Комітет культури. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо, підтримуємо.

Прошу по фракціям включити, показати. "Блок Петра Порошенка" – 75, "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – 18, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 6, "Партія "Відродження" – Ми можемо і я впевнений зараз дійдуть депутати і ми повернемося до закону. Але я прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів і під час голосування я прошу усіх бути на робочих місцях, не виходіть із залу.

Народних депутатів прошу зайти в зал. Отже, я ставлю зараз першу пропозицію на повернення, а потім вже поставлю знову пропозицію комітету, прошу приготуватися і зайняти місця. Я ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (№ 1553). Отже, колеги, прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос! Уважно голосуємо. Прошу підтримати.

Повернулися, колеги. Тепер я поставлю знов на голосування, але зайдіть в зал, будь ласка, і будьте на місцях. Колеги, хто біля секретаріату знаходиться, поверніться в зал. Отже, прошу всіх бути на місцях, і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (1553) правкою, яку озвучив під стенограму Микола Княжицький, в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Колеги, уважно! Уважно! Кожен голос. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-232 Закон прийнятий. (Оплески) Переходимо до наступного закону порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії") (№ 6738). Прошу підтримати пропозицію комітету розгляду даного закону за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Підтримайте, колеги, за скорочену процедуру. Колеги, я ще раз поставлю. Логіка проста: сім законів тільки першого блоку; якщо ми будемо йти по годині, у нас нема шансів навіть одного блоку сьогодні пройти. Тому я прошу всіх підтримати. Я ще раз ставлю пропозицію, щоб проект Закону 6738 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-155 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Єленського Віктора Євгеновича. Будь ласка. Шановні народні депутати, сьогодні вам пропонується проголосувати і підтримати законопроект про запровадження поняття "креативні індустрії". Сьогодні нам пропонується підтримати індустрії, які мають у своєму корінні і у своєму ядрі людський талант, людську жагу до перетворення, людські генерації до нового і підтримати інновації. Ми не можемо погодитися із тим, що креативні індустрії досі сприймаються як щось неважливе, як щось додаткове до так званих фундаментальних індустрій. Це розуміння 200-літньої давнини, це розуміння того періоду, коли мануфактура боролася з фабрикою і фабрика перемогла. Так само креативні індустрії перемагають інші індустрії, перемагають інші економіки і починають добирати до 5-6 відсотків світового ВВП. Навіть в Україні, де ми ще не зробили вирішальний крок до затвердження законодавчого поняття "креативні індустрії", креативні індустрії становлять до 4 відсотків внутрішнього валового продукту. Що пропонується цим законопроектом? Цим законопроектом пропонується визначити самий термін "креативні індустрії", під яким розуміється перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне, мистецьке та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і… Я хочу закликати вас підтримати українські таланти. Таланти треба підтримувати, а нездари проб'ються самі. Дякую. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. А, ні, вибачте. Спочатку співдоповідь від голови комітету Миколи Княжицького. Будь ласка, пане Миколо. Шановні колеги! Креативні індустрії – це рушійна сила економіки ХХІ століття. Але такий феномен залишається поза законодавчим регулюванням. Відсутність законодавчо встановленого терміну "креативні індустрії", який широко застосовується в країнах ЄС, є переліком видів економічної діяльності, що мають потенціал для створення доданої вартості та робочих місць через культурне, мистецьке або креативне впровадження. Їх продукти і послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту. Що пропонується в цьому законі. Запропонований законопроект пропонує внести такі зміни до Закону "Про культуру". Закріпити законодавче визначення терміну "креативні індустрії". При цьому даний термін ґрунтується на нормах Конференції ООН з торгівлі і розвитку. Додати до пріоритетів державної політики в сфері культури підтримку та заохочення культурного розмаїття. Цей закон невеликий і нескладний. І тому комітет пропонує зараз залу за результатом розгляду в першому читанні прийняти його в цілому. Дякую.

Від "Самопомочі" Романова, будь ласка. Шановні колеги! Фракція "Самопоміч", безумовно, підтримає цей законопроект. Справа в тому, що до культури довгий час було таке ставлення, як до якоїсь галузі соціальної, яка лише в змозі проїдати бюджетні гроші. І це дуже добре, коли ми визначаємо культуру як креативну індустрію, як це вже зроблено в усіх розвинених цивілізованих країнах світу, як галузь, яка має створювати робочі місця, як галузь, яка має створювати надлишкову вартість для певної території, для суспільства. дійсно ми зараз всі приймемо цей законопроект для того, щоб дати шанс створювати новий креативний клас, робочі місця завдяки нашій українській культурі. Дякую. Дякую вам. Галасюк Віктор Валерійович. Будь ласка. Потрібно не лише ввести в законодавство термін "креативні індустрії", потрібно зробити на них ставку і зробити їх важливою складовою нової економіки економіки України, яку ми маємо збудувати, економіки, яка залежить не від використання і виснаження природних ресурсів країни, а від розвитку і капіталізації інтелекту, найбільшого багатства української нації. Подивіться, що відбувається сьогодні, Україна за безцінь продає іншим державам сировину, донедавна лік-кругляк, поки ми це не заборонили разом з Олегом Ляшком, з однодумцями в цьому залі інші види ресурсів. На сировині ніколи не заробиш і не станеш ні успішним, ні заможним, ні незалежним. Тому треба робити ставку на креативній індустрії. Так само, як промисловість, суттєво посилює аграрний сектор, якщо продавати за кордон не зерно, не пшеницю, а перероблене борошно, то це приносить значно більше доданої вартості. Так само з креативними індустріями. Вони фундаментально посилюють українську промисловість, роблять її більш прибутковою, більш успішною, більш конкурентоздатною. Тому наступним кроком треба буде запроваджувати особливості оподаткування креативних індустрій, надавати їм податкові преференції, стимули, тому що не можуть бути однакові податки для сировинних олігархів, для тих хто везе за кордон сировину за безцінь і викликає цим бідність і еміграцію, і для людей творчих, які створюють інтелектуальний продукт в Україні, які потребують, як і в будь-якій іншій країні, державного сприяння, державних замовлень, податкових преференцій, дешевих кредитів для того, щоб вигравати конкуренцію на вкрай складному глобальному ринку. Тому давайте спільно будувати нову економіку. Це принципова позиція Радикальної партії. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Зараз, колеги, буде заключний виступ. Отже, через дві хвилини ми перейдемо до голосування. Тому я прошу голів фракцій і секретаріат Верховної Ради запросити всіх депутатів в зал. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Рябчин Олексій. Будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина" Донеччина. Фракція "Батьківщини" у повному складі буде підтримувати цей Закон про креативні індустрії, які є частиною економіки знання, частиною постіндустріальної економіки, це дуже важливо. Однак у мене є запитання до шановних спів… авторів законопроекту. Це дійсно авторський колектив гарних депутатів. Чому тільки два рядочки цього законопроекту: визначення та заохочення про підтримку культурного різноманіття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку? Чому немає податкових пільг? Чому немає пропозицій для розвитку креативних індустрій? Креативна індустрія – це від, я не знаю, від фешн-індустрії до індустрії дизайну, Інтернет-дизайну тощо, бібліотеки, креативний кластер. Чому ми просто беремо законопроект, який має, ну, відверто, технічний характер дає просто визначення і ми витрачаємо час 10 хвилин для того, щоб обговорити це? Гарно, що є дискусія. Однак, воно не вирішує жодних речей, тому що це іде про підтримку малого, середнього бізнесу. вносьте відразу ініціативи. Я впевнений, що вони будуть підтримані всім залом. А так у нас… хочу звернутися до шановної президії. У нас велика кількість законопроектів, які носять технічний характер. Забули в десятий раз в десятому законопроекті перейменувати "АТО" в "ООС". Забули в десятий раз перейменувати "інваліди" в "осіб з інвалідністю". Ми витрачаємо дуже багато часу і не знаходиться часу для, наприклад, законопроекту "Батьківщини", який вже рік не виноситься, про деофшоризацію; законопроект, наприклад, мого енергетичного комітету про енергетичного омбудсмена, про створення Єдиної абонентської бази, про прозорість видобувних галузей тощо. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект, однак прохання або робити більш комплексні законопроекти, щоб ми одним разом зробили, скопом навалилися, не витрачали більше часу, або не ставити такі законопроекти, поки вони не будуть дороблені і фіналізовані. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати за основу та в цілому. Дякую. Дякую вам. Ми переходимо до прийняття рішення і я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до прийняття рішення. Колеги в ложах, поверніться до рідних фракцій. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про культуру" (щодо визначення поняття креативні індустрії) (№ 6738) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, підтримаємо комітет. Прошу голосувати. Голосуємо. Прошу підтримати

За-197 Я повернусь зараз, але я бачу просто всі не беруть участь в голосуванні. Я прошу по фракціям. Давайте я поставлю другу пропозицію за основу. Артур! За основу, ви дасте більше голосів? Давайте я спочатку поставлю за основу, якщо будуть голоси. Але перше, маємо повернутися, в будь-якому випадку, спочатку ми маємо повернутись. Я прошу показати, будь ласка, по фракціям. І прошу заходити в зал. "Блок Петра Порошенка" – 70, "Народний фронт" – 61, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 6, "Партія "Відродження" – 3. Отже, колеги, давайте ми змобілізуємося. Перше буде голосування за повернення і прошу брати участь в голосуванні. Андрій, ви ж не є проти цього закону, візьміть участь у голосуванні, ви ж бачите, ми збираємо кожен голос. Отже, першим я ставлю питання. Отже, ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії"). Спочатку я ставлю за повернення, а потім знову поставлю закон. Я прошу всіх підтримати пропозицію повернутися до розгляду закону. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Отже, Андрій Володимирович, прошу голосувати, голосуємо за повернення. Прошу підтримати. За-208 Я ще раз поставлю, колеги. Ми просто можемо відхилити закон. Голови фракцій, подивіться, будь ласка, кого немає в залі. я прошу під час голосування голосувати. Колеги, я поставлю за основу законопроект, але нам все одно для будь-якого рішення необхідно повернути спочатку і тому дуже важлива максимальна мобілізація. Я прошу всіх взяти участь у голосуванні. Я бачу попередній раз голосувала і група "Відродження", зараз чомусь менше голосів. Колеги, я прошу змобілізуватися, зараз поставлю ще раз на голосування. Запросіть всіх в зал. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії"). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Не виходіть з залу, навпаки зайдіть. Прошу проголосувати за повернення. Всі візьміть участь в голосуванні. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати, голосуємо.

Колеги, зараз я поставлю третій заключний раз, якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. І прошу не виходити з залу під час голосування, хлопці, не виходіть з залу, нам бракує сім голосів. Будь ласка, запросіть в зал, я поставлю третій, заключний раз, якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. Отже, я прошу змобілізуватись, прошу кожного зайняти робоче місце. Голови фракцій, будь ласка, всі, щоб голосували, подивіться. Колеги, Олексій, нам бракує кількох голосів. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії") (№6738). Я прошу підійти на свої робочі місця, колеги, я прошу підійти на робочі місця. Я прошу взяти участь в голосуванні, пан Юрій підходить, будь ласка, візьміть участь в голосуванні, пан Юрій. Отже, прошу проголосувати і підтримати повернення до проекту Закону 6738. Голосуємо. Кожен уважно голос, прошу всіх підтримати кожний голос. Уважно голосуємо. Голосуємо.

За-227 Повернулись. Тепер, колеги, на місцях, будь ласка. Я ставлю проект Закону 6738 за пропозицію комітету за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Кожен голос, колеги, у нас було 227, кожен голос. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо уважно, кожний голос. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Михайле… За-226 Закон прийнятий. Колеги, у президію надійшла заява від двох фракцій: від фракції "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошу до виступу Немировського, будь ласка, 3 хвилини. 11:10:54 шановний головуючий, шановний український народе! На даний момент уже деякий час проходять мітинги по всій країні, по всій державі афганців, військових, силовиків, пенсіонерів, які вимагають свого соціального забезпечення. Вони не вимагають для себе додаткових пільг чи особливого статусу. Усе, чого вони хочуть, це – отримання законів і соціальної справедливості. Погодьтеся: люди ризикували і ризикують життям заради нас, мають право вимагати справедливості, мають право запитувати у Кабінету Міністрів, чому чому вони не виконали свої обіцянки? Тому що Кабінет Міністрів вже багато разів обіцяє не монетизувати пільги, вони не виконують обіцянки, які давалися постійно під час всіх брифінгів Кабінетом Кабінетом Міністрів. Тому дуже велике прохання членів парламенту, Кабінету Міністрів, також дуже велике прохання до головуючого вийти та поспілкуватися з протестуючими. Накал дуже сильно зростає. Дякую. Дякую. Наступний закон порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини (8202 Колеги, я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. За-152 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. Шановні колеги, це надзвичайно важливий закон, він нами напрацьовувався в комітеті спільно з Асоціацією міст України і іншими громадськими організаціями. Як ви знаєте, 27 квітня 2017 року Європейський парламент прийняв рішення відзначити 2018 рік як Рік культурної спадщини в Європі. Це зумовило запуск різноманітних програм по всій Європі, головною метою яких є відкриття громадянам більшого доступу до об'єктів культурної спадщини, в Україні ґрунтується на нормах Закону "Про охорону культурної спадщини". Що пропонує цей закон? Доповнення об'єктивної сторони правопорушення умовами, що відповідальність настає за завдання шкоди об'єктам культурної спадщини, не лише пам'яткам, а й щойно виявленим об'єктам культурної спадщини та їх частинам, встановлення основних засад процедури примусового викупу об'єктів культурної спадщини, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню. Ви знаєте яка це проблема - палять будинки, об'єкти культурної спадщини в центрі Києва, інших історичних міст. Цей закон повинен покласти край цьому вандалізму. Тому я справді вдячний і Асоціації міст України, і всім іншим органам місцевого самоврядування, які підтримали цей закон. Закон також передбачає зміну санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, в тому числі підвищення розміру штрафів. У нас є і альтернативний закон 8201. Різниці тут невеликі, він повністю збігається з первісним за виключенням лише розміру штрафів. Дуже вас прошу, колеги, підтримати цей закон в першому читанні, як рекомендує комітет, далі доопрацювати для того, щоб захистити

Шановний народе України! Шановні колеги! Вандали безкарно зруйновують пам'ятники нашим солдатам перемоги у Львові, в Чернігові та в інших містах. Покарання є і зараз – штраф до 2 тисяч 550 гривень або до 3-х років тюремного покарання. Але воно фактично не працює. Правозахисна практика продемонструвала ряд колізій при застосуванні охоронних норм, це стосується відповідальності за порушення, наслідком яких є втрата або істотне пошкодження безцінної спадщини України. Недосконалість правового регулювання у сукупності з невисокими штрафними санкціями та відсутністю політичної волі стає підставою для легковажного ставлення до об'єктів охорони. З огляду на наведене, є актуальним удосконалення діючої системи охорони культурної спадщини, що створило б умови для більш дбайливого ставлення до відповідних об'єктів і одночасно з цим допомагала б вживати ефективних заходів для припинення порушень та повноцінного відновлення прав. Створення такої системи і є головною метою цього законопроекту. Законопроект передбачає уточнення положень статті 298 "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини" Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності. Збільшуються, істотно збільшуються штрафи, збільшуються строки покарань до 6 років тим вандалам, хто хоче знищувати нашу культурну спадщину. Культурна спадщина – це наше надбання за тисячу років і надбання останнього сторіччя також, в тому числі меморіали солдатам Великої Вітчизняної війни. Дякую. Дякуємо. Шановні колеги, прошу записатися на обговорення цих двох законопроектів, будь ласка. Будь ласка, від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук, прошу вас до слова. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція і наша партія завжди виступала на захист культурної культурної спадщини, на захист українського культурного простору. І звичайно, ми підтримаємо в першому читанні даний законопроект. В той же час я хотів би звернути увагу українського парламенту і українського суспільства на те, що відбулося цими вихідними в Києві. Це відбулася повна руйнація українського культурного простору. Заради акції збоченців обговорили в центрі Києва територію, більшу, ніж Країна Ватикан! Не пропускали людей додому без паспортів. В результаті мирну акцію протесту проти цього маршу збоченців розігнали силовими методами, розігнали християн православних, християн католиків, греко-католиків, протестантів! Розганяли всіх, хто виступає за збереження українських традиційних культурних цінностей і української родини. Чому це відбулося? Тому що українська влада знаходиться під зовнішнім управлінням. Тому що в колоні збоченців йшла Посол Сполучених Штатів Марі Йованович. Тому що вона робить все, щоб розсварити український народ з американським народом. Вона організувала втручання у вибори Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, направивши туди Ситника і групу народних депутатів. І вона пропагує збочення відсотків українського населення. Вимагаємо звернутись до Адміністрації Президента США щодо відкликання…

Микола Княжицький, будь ласка, з місця. 11:20:28 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. "Народний фронт" підтримуватиме цей законопроект. Це наша принципова позиція, оскільки ми не можемо спокійно дивитися на те, що відбувається з пам'ятками історії, архітектури, культури в наших містах. Тим більше з реформою органів місцевого самоврядування ми повинні дати їм таке право наводити лад у своїх містах, виконувати накази власних виборців. Тому ми категорично підтримуємо цей законопроект за основу. Дякую. Дякую. Будь ласка, Юрій Соловей представить позицію "Блоку Петра Порошенка". Просимо вас. виборчий округ, Гуцульщина та Покуття. Шановні народні депутати, шановне українське суспільство, ви знаєте, однозначно, у нас немає неважливих законів, але я вважаю, що повинні бути визначені пріоритетні речі, які ми в першу чергу повинні розглядати, і ті речі, які можуть дещо почекати. Сьогоднішній порядок денний сформований таким чином, що, на моє глибоке переконання, він абсолютно не відповідає тим викликам і запитам, які сьогодні є в українському суспільстві. Я в чергове хочу зауважити з цієї трибуни, що ми не розглядаємо вже який тиждень жодного економічного системного закону, а саме питання економіки і добробуту українських громадян – це питання, яке хвилює щоденно більшість українців, оскільки я – мажоритарщик і спілкуюся щоденно з українцями. Хіба ми розглянули податкову реформу? Ні! Ми так і не наблизились до Закону про податок на виведений капітал, ми так і не наблизилися до Закону про обіг землі, про ринок землі, ми так і не знизили питання мораторію на приватизацію державних підприємств і в нас залишається 3,5 тисячі державних підприємств підприємств у державній власності. Ми, на жаль, сьогодні хоч і стоїть законопроект 6677, але він про ведення обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Але він стоїть в тій частині списку, коли Верховна Рада так і не зможе його розглянути. Саме тому, я вважаю, що цей дисбаланс, диспропорції в роботі парламенту потрібно виправляти. У нас в фокусі повинні бути структурні економічні реформи, які ми повинні розглядати. І я звертаюся до керівництва парламенту в найближчі дні розгляду перенести в прохідну частину списку законопроект про обов'язкове введення накопичувальної пенсійної системи за номером 6677. Дякую.

Дуже цікаві речі відбуваються зараз під час розгляду законопроектів. От один представник пропрезидентської фракції говорив про те, щоб головуючий вийшов до чорнобильців і вибачився чи задав питання, чого вони хочуть. Інший представник пропрезидентської фракції говорить про те, що питання культури не на часі, необхідно розглядати, в першу чергу питання питання економічного розвитку. Не зрозуміло, а хто тут коаліція і хто приймає рішення? Фракція "Опозиційний блок" неодноразово наголошувала на тому, що зараз ми розглядаємо не ті питання, які необхідно розглядати в першу чергу. Питання щодо скасування пільг як чорнобильцям, так іншим соціально незахищеним верствам населення, це я пропрезидентській фракції говорю, вирішувалося коаліцією в 14-му році. Фракція "Опозиційний блок" звернулася до Конституційного Суду щодо визнання неконституційними зазначених законодавчих ініціатив. Тому говорити про те, щоб хтось там виходив, мабуть це коаліції потрібно зараз виходити та питати людей, чому вони бунтують. Що стосується питання культури, т ми підтримуємо альтернативний законопроект, пов'язаний з підсиленням законодавчого захисту охорони культурної спадщини. А що стосується економічних питань, то фракція "Опозиційний блок" підготувала пакет законопроектів, який, на жаль, цією коаліцією не виноситься для розгляду. Тому, звичайно, питання економіки зараз є нагальним. Воно більш нагальніше, ніж культурне питання. А що стосується питання виправлення помилок, то необхідно просто їх визнавати, зазначені помилки, та разом сідати і виправляти їх, а не скидати вину один на одного, не лише уряд в цьому винен. Дякую.

Крім того, що говорити загальні фрази про те все, як ми вболіваємо за спадщину, яка гине, яка руйнується, яка палиться, яка горить, це є загальні фрази. Я б хотіла трошки повернути нас всіх до тіла цього законопроекту, до текстової його частини. Безсумнівно, ця частина, яка стосується санкцій, штрафів за умисне нищення пам'яток або за беззлочинну бездіяльність, це є потрібна річ, санкції повинні бути. Інша річ, як ці санкції будуть застосовуватись до юридичних осіб, інша річ, як ці санкції будуть застосовуватися до фізичних осіб, наприклад, до людини, яка купила приватне мешкання у будинку, який належить до переліку пам'яток національної спадщини. Але в цьому законопроекті є інша велика дуже частина, яка стосується привілейованого викупу пам'ятки, і цьому присвячена половина цього закону, державою або органами місцевого самоврядування. І передбачена певна процедура, за якою цей примусовий викуп буде здійснюватися. І так само передбачено, що Кабінет Міністрів повинен визначити формулу, за якою буде оцінюватися сума викупу. Шановні, ця величезна частина буде дозволяти тим, хто уже пам'ятки в той чи інший спосіб приватизували, ще заробляти, тому що у тих, що їх приватизували і знищили за останні роки, для того аби збудувати там невідомо що, багатоповерхівки переважно або офісні центри, держава або органи місцевого самоврядування – ще невідомо які, чи обласні ради, чи міські, бо про це в законі не вказано, – будуть їм гроші платити, викуповувати… 30 секунд завершити, будь ласка. ПОДОЛЯК І.І. … викуповувати у них цю пам'ятку, яку вони знищили. І тому, безсумнівно підтримуючи і розуміючи всі добрі наміри, які законотворці вклали в цей проект закону, на превеликий жаль, ми його не зможемо підтримати тому що це не вирішить питання пов'язане з втратою пам'яток. Дякую. Будь ласка, запрошується від "Батьківщини" Ігор Луценко. 11:28:16 ЛУЦЕНКО І.В. Шановні колеги, закликаю всіх все-таки в першому читанні підтримати цей законопроект, нагадую, це перше читання. Ті зауваження, котрі зараз висловлюють наші колеги з "Самопомочі" мусять, безумовно, бути усунуті, безумовно, ми мусимо конфісковувати вкрадене. Але для цього я прошу підтримати наш з колегами законопроект щодо подовження строків тому що сьогодні все, що вкрадено, надто давно воно було вкрадено. І ми не можемо, по закону зараз нам заборонено це все конфісковувати тому зараз єдиний шлях – це викуповувати. Більше того, він зараз уже існує в законодавстві. Єдине, що лише центральна влада має повноваження примусово викуповувати через суд пам'ятки. Я хочу, щоб розширити на органи місцевого самоврядування для того, щоб той ресурс колосальний у зв'язку з самоврядуванням, котре вони утримали в зв'язку з децентралізацією, от Київ зараз отримав достатньо серйозні ресурси, щоб це було потрачено на порятунок пам'яток. Тому що зараз у центральної влади є повноваження, але немає ресурсу, у місцевого самоврядування є ресурс, але немає повноважень, давайте в кінці кінців зробимо краще з того, що є. Дякую. Голосуємо "за". Останній виступ, будь ласка, в цьому блоці, народний депутат Сергій Шахов, просимо до слова. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, "Наш край" буде підтримувати цей законопроект, тому що без культурної спадщини немає України, ми повинні залучати до нашої країни туристів. Я проїхався від Львова до Сєвєродонецьку, до мене зверталися багато вчителів, тих людей, які нас навчали по цьому життю, запитували, коли проводиться аудит сьогодні всіх пам'ятників архітектури. Міністерство культури витрачає сотні мільйонів гривень, але досі не провели аудиту наших пам'ятників архітектури по всій країні. Треба виставляти сьогодні нашу вишиванку, треба виставляти сьогодні наші навіть глечики, треба виставляти сьогодні нашу культуру на показ і залучати сюди до нас туристів. І по-друге, коли наші люди вже похилого віку вже стоять під баками і перебирають смітники, і нема чого купити, хлібу, також треба подбати про пенсіонерів, які сьогодні жебракують Колеги, це був заключний виступ. Зараз ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх народних депутатів зайти в зал і приготуватися до голосування. Я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів в зал я прошу секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів з кулуарів в зал. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я поставлю лишень за основу, ми зможемо до другого читання внести правки і зробити корективи цього закону. Тільки перше читання, тільки за основу. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини (8202) за основу. Колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати за основу. Голосуємо, підтримуємо. 200. Я поставлю на повернення, колеги, але ви знайдіть компроміс між собою. Отже, я поставлю на повернення…

220. Я поставлю ще раз, колеги, зараз поставлю наступний. Добре, я поставлю альтернативний, а потім вже буде повернення, правильно. Я ставлю зараз на голосування альтернативний, народного депутата Вілкула, 8202-1. Хто підтримує альтернативний, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. прошу проголосувати. 165, альтернативний не набрав. І, колеги, я прошу повернутися до голосування за 8202, нам бракувало 6 голосів. 6 голосів. Я прошу всіх зайняти робочі місця, кожен голос має значення під час голосування. Будь ласка. Будь ласка, беріть участь у голосуванні, Андрій Володимирович, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини" (8202). І я прошу усіх уважно взяти участь у голосуванні. Голосуємо, прошу підтримати повернення. Прошу підтримати кожен голос має значення, голосуємо. Прошу проголосувати, голосуємо. За-220 Колеги, я ще раз… я поставлю третій раз, заключний, якщо не буде голосів, я буду пропонувати відправити у комітет. Отже, автори закону, поможіть змобілізувати зал, бракує шість голосів. Це лишень за основу, ми будемо мати можливість його доопрацювати до другого читання. Шість голосів. Колеги, я заключний раз, третій, поставлю, займіть робочі місця. Будь ласка, всі займіть робочі місця і приготуйтесь до голосування. Я нагадую, це лишень за основу. І я ставлю пропозицію, щоб ми повернулись до проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини" (8202). Ставлю перше голосування на повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати і прошу всіх взяти участь у голосуванні. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Отже, повернулись. Тепер я ставлю за основу 8202, лишень за основу. Я прошу усіх підтримати, в нас голосів було обмаль. Тому уважно кожен голос – за основу 8202, тільки за основу підтримайте. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, підтримаємо культуру. Володя, Руслан, голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо уважно, колеги, кожен голос. – за. Рішення прийняте. Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (8251). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати за скорочену процедуру. Прошу підтримати. За-176 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. Будь ласка. шостого квітня 2017 року набув чинності Закон про державну підтримку кінематографії, яким в законодавство введено термін "кінокомісія". За законом це державна або комунальна установа, що працює для популяризації українських регіонів як привабливих знімальних локацій та займається допомогою кінематографістам щодо використання українських кінопотужностей. Одночасно з цим визначено, що кінокомісії можуть отримувати державні субсидії для проведення власних заходів, але при цьому закон не передбачив особливого регулювання для кінокомісій, не встановив їх правовий статус, порядок утворення та компетенцію. Даний законопроект пропонує усунути цю прогалину, щоб дозволити кінокомісіям ефективно запуститися. Отже, в Законі про кінематографію пропонується додати окрему статтю 9 "Кінокомісії" та скоординувати її з відповідними положеннями Закону про місцеве самоврядування. Як результат, в разі прийняття закону буде чітко визначено як, ким, в якому порядку створюються кінокомісії, мінімальний обсяг їх компетенції, загальні засади їх фінансування з блоку місцевих бюджетів, фінансування з державного бюджету врегульовано Законом "Про державну підтримку кінематографії". Законопроект пропонує закріпити законодавчо визначення поняття "державна кіностудія", дозволити органам місцевого самоврядування частково покривати витрати суб'єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюються за участю таких кіностудій, розташованих на відповідних територіях. Це дозволить зробити співпрацю комерційних кіновиробників з державними кіностудіями більш вигідною, що дасть можливість для відновлення здебільшого вже в значній мірі зруйнованих комплексів. Пропонується скасувати два закони, які втратили чинність через термін їх введення, мова йде про Закон "Про загальнодержавну програму розвитку кіноіндустрії на 2003-2007 рік". Пропонується запровадити особливості правового статусу державних кіностудій, передбачивши можливість встановлення місцевими органами систем пріоритетів для стимулювання діяльності таких кіностудій і заборону на зміну профілю діяльності. Отже, шановні колеги, комітет рекомендує підтримати цей законопроект за основу. Він дозволить… Будь ласка, 30 секунд. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Він дозволить нам організувати фінансування кінофільмів, творчого креативного продукту органами місцевого самоврядування. Власне, у багатьох містах так відбувається, як у Львові, в Дніпрі чи в багатьох інших. На прохання цих комісій, які співпрацюють

"Три історії", "Довгі проводи", "Мелодія для шарманки" – і ще десятки фільмів, які бачили сотні мільйонів людей, зняла Кіра Георгіївна Муратова. Нещодавно на 84-му році життя в українській Одесі її не стало. Пане Голово, я закликаю вас і закликаю сесійний зал вшанувати хвилиною мовчання великого українського кінорежисера Кіру Муратову.

Кіра Муратова була разом з Юрієм Іллєнком, з Сергієм Параджановим, з Віктором Гресем була однією з тих, хто є послідовниками Олександра Довженка, "українське поетичне кіно". В цілому ми, українці, це – глибоко кінематографічна нація. Ми народили таку кількість геніальних режисерів, акторів, продюсерів, гримерів, технічних працівників кіно. Але, на жаль, такий законопроект, як зараз, безумовно, правильно, він спізнився на 20 років. Бо, окрім всього іншого, кіно під час війни – це одне з головних знарядь пропаганди. Наш ворог це розуміє. Ми починаємо це розуміти тільки зараз, на жаль. Кіно – це наша м'яка сила. Кіно – це наш so power. Україні, на жаль, всього лише 500 кінотеатрів. Це дуже мало для такої великої держави. І важливо змінити цю ситуацію. Їх має бути не 500, а 5 тисяч. Геніальні українські режисери повинні отримати державну підтримку. Ми маємо приклад того, що справді українці вміють знімати кіно. Дві "пальмові гілки" за короткометражки на Каннському кінофестивалі. Фантастична картина "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва. Але таких картин має бути десятки. І сьогодні, колеги, це залежить від нас. Захистимо українське кіно, захистимо українську культуру – захистимо Україну. Слава українському кіно! Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Подоляк Ірина, будь ласка. Шановні колеги, безсумнівно, цей законопроект є важливий і потрібний. Він теж складається з двох частин. Перша частина, яка стосується функціонування діяльності кінокомісій, які вже у нас є введені в правове поле в Законі "Про кінематографію". І це дуже потрібно і правильно, тому що створення кінокомісій і створення їх резонної кількості і рівномірної кількості у регіонах чи містах України є тим, що буде створювати додаткові робочі міста для представників, власне, класу креативних індустрій: для сценаристів, для відеоінженерів, для усіх, усіх, хто задіяний в індустрії кіно. Крім того, це буде розвивати, відкривати наші локації, якими багата Україна, для представників кіноіндустрії, які будуть знімати фільми чи серіали, чи рекламні продукти на території України, це і розвиток і підтримка готельного бізнесу, і ресторанного бізнесу, і агротуризму. Тому це потрібно і це буде відкривати наші міста і локації. Друга частина цього законопроекту каже нам про те, що ми скасовуємо закон, абсолютно нерозумно ухвалений ще за часів Тігіпка, наскільки я пригадую, про заборону приватизації Одеської кіностудії. І я вважаю таку заборону… цей закон ми повинні скасувати. Дякую. Дякую. Колеги, зараз буде виступ від "Батьківщини". Я спитаю: ще хтось буде? Ще Шахов. І від БПП… Ще не було виступу від БПП? Добре. Сергій, будь ласка, Власенко від "Батьківщини". 11:45:53 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний Андрію Володимировичу. Фракція "Батьківщина" підтримувала всі законопроекти, пов'язані із захистом української культури. Ми вважаємо ці питання вкрай важливими і будемо їх завжди підтримувати. Але, шановні колеги, перед Верховною Радою стоїть велика кількість людей, яка піднімає не менш важливі питання: це питання повернення пільг чорнобильцям, це питання соціального захисту афганців, це питання взагалі соціального захисту українських громадян, які потерпають від дій сьогоднішньої влади уже впродовж 4 років. І верхом цинізму в цій ситуації виявляється виступ представника пропрезидентської фракції, який виходить і розказує про біди українських громадян. Це ви скасували пільги чорнобильцям! Це ви скасували пільги афганцям! Це ваш Президент Порошенко підписав ці закони! Це ви відповідаєте за це! Виходьте до людей і кайтесь. Вони питають… я спілкувався з людьми, вони кажуть: "Дайте мені бепепешника, дайте мені його потримати трошки за піджака, дайте мені подивитися йому в очі, дайте мені послухати чому вони скасували пільги, чому вони не повертають соціальний захист людей, чому вони розглядають інші питання, чому вони є фарисеями, чому вони розказують про необхідність соціального захисту, а не включають в порядок денний питання повернення пільг і чорнобильцям, і афганцям?". Давайте зараз проголосуємо включення в порядок денний сьогоднішньої сесії законопроектів, які є зареєстровані у Верховній Раді і, які повертають пільги афганцям. Давайте прямо зараз їх проголосуємо, якщо вже так, давайте подивимось скільки голосів дасть за це пропрезидентська фракція. Давайте розглянемо і інші, інші законопроекти, які ця фракція проголосувала. І просте питання. Не треба кивати на опозицію і говорити, що вам не вистачає голосів, як каже мій колега Олександр Абдуллін: "А коаліція ваше де? Де ваші 226 голосів,

представники всіх фракцій і в тому числі "Блоку Петра Порошенка", який згадували, і інших підготували і вже розглянуті законопроекти, окремі з них пройшли перше читання, підготовлені для розгляду до другого читання і будуть внесені до сесійної зали. Тому я вас прошу не додавати зараз якби активу, те, що їх потрібно вносити на розгляд до сесійної зали абсолютно погоджуюсь і це вимоги всіх політичних фракцій. Але давайте це будемо робити законно в конституційний спосіб. Ще раз підкреслюю, готові всі напрямки: і пенсійне забезпечення, і соціальний захист в плані медичного обслуговування, дитяче харчування і так далі. Так що давайте працювати на вимоги, в тому числі людей, які стоять на вулиці. Дякую.

це вкрай важливий закон, і ми його будемо підтримувати. Прошу звернути увагу на кіностудію Довженко. Олександр Довженко – український геній, який дав німому кіно мову. Всі голлівудські режисери, голлівудські, популяризували США та європейські країни через кіно. І ми мусимо використовувати наші українські кіностудії і відбудовувати їх. "Наш край" буде підтримувати цей законопроект. Дякую. Дякую. І зараз буде заключний виступ від "Блоку Петра Порошенка". Після цього ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Рибаку включіть дві хвилини. І я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування, через дві хвилини – голосування. 202 виборчий округ, Чернівецька область, Іван Рибак. Наша фракція системно підтримує всі законопроекти, які стосуються підтримки і розвитку культури в Україні. Гучні прізвища: Довженко, Іван Миколайчук, день народження якого буквально 15 червня відзначали на території Чернівецької області на його садибі. 15 червня йому би виповнилось 77 років. Але в той же час ми маємо серйозну проблему якраз із кінотеатрами по всій території України, яких, як вже сьогодні сказали, налічується близько 500. Так, на території Чернівецької області в місті Чернівці театр Івана Миколайчука і в місті Кіцмань театр театр Івана Миколайчука практично зруйновані. І сьогодні конче необхідні кошти для того, аби вирішити цю проблему, аби ці кінотеатри не були позором ні для міста Кіцманя, ні для міста Чернівці. Сьогодні є ініціатива органів місцевого самоврядування у місті Кіцмань, який хоче забрати з балансу районної ради на свій баланс кінотеатр Івана Миколайчука, вкласти в нього гроші, інвестувати. Громада, сама громада хоче інвестувати в нього кошти, відновити його для того, аби дійсно цей об'єкт для місцевої громади, мав можливість транслювати кінофільми, українські кінофільми для місцевої Кіцманської громади. Я закликаю зараз місцеву владу підтримати цю ініціативу і передати на баланс кінотеатр Івана Миколайчука. А цей законопроект Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Голови фракцій і секретаріат Верховної Ради, запросіть народних депутатів в зал. Хочу наголосити, я ставлю лишень за основу тому що до мене підходили і питались деякі депутати з фракцій, зокрема з "Самопомочі" і "Батьківщини", тільки за основу. Прошу усіх приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (№ 8251) за основу, за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Підтримаємо кінематограф, підтримаємо Комітет культури. Голосуємо – за. За основу. Прошу підтримати.

Я поставлю на повернення, не встигли. Але, колеги, я прошу уважно подивитися кого не було і запросити в зал. Я прошу усіх і голів фракцій особливо, подивитися, чи всі члени фракцій є на місцях і голосують. Отже, я прошу зараз приготуватись до голосування, зайняти робочі місця, будь ласка, зайдіть в зал. І я поставлю зараз на повернення. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 8251. я прошу підтримати пропозицію повернутись. Колеги, кожен голос уважно голосуємо за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо за повернення, уважно кожен голос.

Отже, я поставлю ще раз, я бачу, що не встигли, поставлю ще раз, але відслідковуйте, щоб всі були на місцях. 5 голосів. Не виходьте з залу, будь ласка, заходіть. Колеги, я прошу всіх зайти в зал, приготуватися до голосування. Прошу показати по фракціям, щоб ми бачили. Отже, по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 76, "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 18, "Батьківщина" – 8, "Воля народу" – 7, "Партія "Відродження" – 7. Будь ласка, 5 голосів не вистачало, займіть робочі місця. Тетяна, будь ласка, Андрій Володимирович. І я ставлю на голосування пропозицію, повернутися до розгляду проекту Закону 8251. І я прошу кожного взяти участь у голосуванні. Припиніть дискусії зараз, а проголосуйте. Отже, повернення 8251. Прошу проголосувати за повернення. Тетяна, Артур. Голосуємо за повернення 8251, підтримаємо кінематограф, голосуємо, кожен голос, прошу підтримати, голосуємо. Отже, повернулися. Тепер я ставлю проект закону 8251 за основу. Будь ласка, голосуємо, колеги, на місцях будьте, за основу 8251 за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати за основу, голосуємо, уважно голосуємо, кожен голос.

Наступним у нас – проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду". Я пропоную поставити рейтингове, поставимо рейтингове, колеги, увага? я поставлю рейтингове, а ввійдемо після обіду. Я ставлю на рейтингове голосування проект Закону 8266. Прошу проголосувати, прошу підтримати – це рейтингове голосування.

Колеги, подивіться, яка у мене є пропозиція, увага! Щоб ми зараз ввійшли в нього, проголосували скорочену процедуру і після перерви обговорювали чи ні? Як кажете? Після перерви, добре. Отже, наступний закон в розгляді блоку культури це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду (8266). Ми ввійдемо в нього, в розгляд, після перерви. Зараз, згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30, особливо голови комітету я прошу бути в залі для того, щоб ми продовжили розгляд питань блоку культури. Зараз на 30 хвилин перерва. О 12:30 прошу всіх повернутись в зал для продовження нашої роботи.

переходимо до питання наступного порядку денного. Наступне питання порядку денного це є проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду" (№ 8266). Колеги, я просив зайти в зал і сподівався, що ми зможемо підтримати пропозицію скороченої процедури, але я бачу, що депутатів ще недостатньо. Тим не менше, я поставлю раз на голосування. Якщо не буде такої підтримки, будемо розглядати за повною процедурою. Отже, колеги, я поставлю на голосування пропозицію комітету, щоб проект Закону 8266 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

За-68 Рішення не прийняте. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідович. Будь ласка, пане Миколо.

Шановні колеги! В березні 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Український культурний фонд". Даний закон був достатньо реформаторським, оскільки ним запроваджена принципово нова форма державної підтримки культурно-мистецьких проектів через спеціалізовану установу – Український культурний фонд. Новаторський характер такого підходу цілком передбачувано спричинив ряд організаційних та правових колізій, адже далеко не всі норми чинних законів України готові сприйняти таку реформу. Перший рік існування Українського культурного фонду розкрив ці проблеми, вирішенню яких і присвячено цей законопроект. Метою законопроекту є встановлення прозорих правил реалізації основних засад державної політики у сфері культури, встановлених Законом України "Про культуру", сприяння створенню єдиного культурного простору України, забезпечення свободи творчості, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел пропагування української національної культури у всій різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні, підтримка вітчизняного виробника у сфері культури тощо. Закон передбачає уточнення правового статусу Українського культурного фонду. Зокрема пропонується уточнити статус Українського культурного фонду як неприбуткової організації, здатної набувати цивільні права і обов'язки відповідно до цивільного законодавства. Вводиться дефініція поняття "проект", яке хоч і використовується всюди в законі, проте в первісній редакції так і не було розкрите. Запроваджуються загальні засади укладення договорів про надання фінансової допомоги, грантів. Створюється нормативна база для контролю з боку фонду за використанням умов грантів. Введення дефініції поняття "проект", що використовується в законі, удосконалення процедур, пов'язаних з підтримкою проектів Українським культурним фондом, легітимізація внесків іноземних та міжнародних структур як джерела формування коштів фонду; усунення протиріч з Законом України "Про культуру" та Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання". Комітет з питань культури і духовності на засіданні 23 травня розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського фонду (реєстраційний номер 8266), поданий народними депутатами Княжицьким, Подоляк, Єленським. Законопроект передбачає уточнення правового статусу Українського культурного фонду, визначення поняття "проект", що використовується в Законі про Український культурний фонд, удосконалення процедур, пов'язаних з підтримкою проектів Українським культурним фондом. Зважаючи на необхідність запропонованих законодавчих змін задля належного законодавчого забезпечення діяльності нещодавно створеного Українського культурного фонду, Комітет з питань культури і духовності вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект № 8266 за основу. Водночас комітет зауважує, що при його доопрацюванні до розгляду в другому читанні необхідно у перехідних положеннях передбачити зміни до Закону України "Про культуру" щодо фінансування суспільно важливих заходів в Україні за рахунок коштів державного бюджету України, призначених Міністерству культури України. Якщо раптом буде рішення прийняти цей законопроект за основу і в цілому, а мені здається, це надзвичайно важливо, і я пізніше поясню, чому, то я якраз буду просити відразу прийняти, затвердити ці перехідні положення до Закону "Про культуру", в яких фінансування суспільно важливих заходів в Україні покласти на Міністерство культури України і проводити їх за рахунок коштів Міністерства культури України. Цей закон взагалі-то набрав чинності у квітні 2017 року. Закон насправді новаторський, у нас, дійсно, в Україні не було аналогічних відокремлених структур. Цілком передбачувана практика його використання викрила певні двозначності, які варто було б усунути прийняттям відповідних змін наприклад, закон не містить визначення, які саме проекти він фінансує, як видаються гранти, як оформлюються відносини між культурним фондом та отримувачем гранту, як контролюється його виконання, які заходи може вжити фонд, якщо умови гранту не виконуються або виконуються не так, як це було передбачено. Даний законопроект пропонує усунути ці прогалини, щоб допомогти культурному фонду ефективніше працювати та розвивати українські культурні індустрії. Отже, що пропонується. Пропонуються такі зміни: уточнюється, ще раз наголошую, статус фонду як неприбуткової організації; уточнюється, які саме проекти фонд фінансує, а це лише культурно-мистецькі проекти так як це визначено в Законі "Про культуру"; визначається, що порядок подання та розгляду заяв на отримання грантів встановлюється підзаконними актами Міністерства культури і фонду; встановлюються загальні умови видачі грантів, має бути договір, де чітко визначається, на що витрачаються гранти, способи контролю; встановлюються підстави для розірвання грантового договору, наприклад, якщо грант надали, а нічого не виконується; доповнюється, що джерелом надходжень можуть бути добровільні внески громадян, урядових та неурядових організацій інших країн. Ще раз хочу наголосити, що прийняття цього закону є вкрай важливим. Як ви знаєте, раніше так звані заходи фінансувалися безпосередньо Міністерством культури за рішенням міністра, заступників міністра, керівників відповідних державних підприємств. Це викликало значну критику. Закон про культурний фонд, який ми прийняли, справді, став революційним, тому що тепер будь-який громадянин України, будь-яка громадська організація, митці, художники можуть зробити свій внесок – податися до Українського культурного фонду. прийом заявок на фінансування фонду вже розпочато. І останній прийом заявок триватиме до 2 липня. Тому я закликаю принагідно всіх митців, творчих людей подавати ці заявки, а далі фонд повинен працювати. Вже майже півроку кошти, які в державному бюджеті були закладені під культурні заходи в нас не використовуються. І, якщо ми не приймемо цього закону, фактично ми втратимо ці кошти, а натомість величезна кількість музеїв, закладів культури, різноманітних закладів культури, артистів, виконавців, театрів можуть претендувати на цю державну підтримку заслужено, претендують на неї і ми з вами передбачили кошти для забезпечення цієї підтримки. Але саме, на жаль, відсутність цього закону не дозволяла витратити ці кошти. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо прийняти закон. Я дуже сподіваюся, що мої колеги зараз зайдуть в зал для того, щоб за нього проголосувати. Мені дуже приємно, що в цього фонду дуже сучасний, ефективний і прозорий менеджмент. Можна скільки завгодно нарікати на різноманітні обставини, пов'язані зі створенням фонду, і у мене в самого були такі претензії, але мені буде приємно, що фонд став справді європейською структурою. Структурою, яка зможе змінити українську культуру і зробити це прозоро і на конкурсних засадах. Отже, шановні колеги, я сподіваюся, що цей закон буде прийнято за основу. Дякую вам. Закликаю вас проголосувати за нього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Залишайтеся на трибуні. Зараз три хвилин на запитання від народних депутатів. Хто хоче задати питання голові комітету, прошу записатись на виступ.

про те, чи все ж таки ті декілька національно-патріотичних, культурно-мистецьких фестивалів, які передбачені державним бюджетом України на цей рік окремими стрічками, але через саме оці прогалини, які ви назвали, вони вимушені були фінансуватися через зміни урядовими вже рішеннями за погодженням з профільним Комітетом парламентським з питань бюджету, чи це вже піде в історію і ми зможемо напряму швидко, ефективно фінансувати фінансувати проведення національно-культурних, патріотичних фестивалів? Мене особливо цікавить дуже важливий фестиваль – це "Українська Бессарабія", який має бути проведений в південній частині Одеської області. Дякую. Дякую колего. Скажу вам щиро, що я особисто не є прихильником безпосереднього записування в бюджет одним рядком того чи іншого заходу. Але я прихильником є виконання закону. І якщо законодавець прийняв рішення, що ці заходи мають бути профінансовані, це повинно бути зроблено обов'язково. Інша справа, що на майбутнє, для того ми і приймаємо цей закон, щоб керувалося це не відносно бажань кожного з присутніх тут в залі, а щоб безпосередньо культурний фонд на конкурсних засадах міг підтримувати такі заходи. Але так само ми проти того, щоб Міністерство культури знімало з себе відповідальність, і тому ми поклали на Міністерство культури обов'язок фінансувати ті заходи, які справді важливі для державотворення. Тому що щорічний парад на День Незалежності не повинен подавати кошти на грант в культурний фонд або інші загально державні заходи, це має підтримувати Міністерство культури. Але інші заходи, як і такі, так і інші, має підтримувати культурний фонд. Дякую. Дякую вам. Отже, питань більше немає. Я прошу голову комітету зайняти своє робоче місце. І зараз виступи від фракцій. Отже, колеги, хто має намір взяти участь в обговоренні від фракцій, прошу провести запис, прошу взяти участь в обговоренні, будь ласка. Проводиться запис на виступи від фракцій.

Шановні колеги! Популяризація українського слова, українського контенту, української музики, всього українського за останні 26 років була велика проблема. Ми підтримували все чуже, ми досить мало працювали над своїм і очільники, в тому числі і Верховна Рада, досить мало приділяла уваги тому, що було пов'язано з українським. Я хочу, як приклад, зараз сказати про фестиваль, який відбувся вже вчетверте на території Січеславщини під назвою "Козак-фест". В травні-місяці ми святкували 370 річницю перемоги війська під проводом Богдана Хмельницького, об'єднаного з татарським, під проводом Тугай-Бея, де українці і татари показали величезний приклад звитяги і не просто звитяги, це була перша перемога українського об'єднаного війська над регулярною армією Речі Посполитої. Такі моменти, вони якраз і говорять, і дають нам наснагу. Ми зазвичай звикли плакати, говорити про ті моменти, де нас били. Я скажу, що нація, українська нація, має право на перемоги і всі моменти, які пов'язані якраз із прийняттям цього закону, вони нас наближають до перемоги, до перемоги якраз в інформаційній гібридній війні, яку проти нас розв'язала Росія практично з 1991 року, давайте це не будемо забувати і війна ведеться всіма силами, і засобами. І наша робота в цій залі, от якраз робота над всім тим, що пов'язано з українським словом, з українським мистецтвом, з усім українським, воно якраз повинно підтримуватися, в першу чергу, в залі. Коли нація буде мати свою культурну історію, свою культуру, ця нація неубієнна, ця нація ніколи не загине. Тому я звертаюся до всього залу, а особливо до тих колег, які поза межами залу, прошу повернутися і підтримати в цьому залі наше рішення. Дякую. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Культура – це душа кожного народу, це квінтесенція історичної пам'яті, це сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених народом протягом всього його існування, це історично набуті правила всередині соціуму, які важливі для його збереження та гармонізації. Сьогодні я хочу нагадати кожному з вас, що однією з культурних особливостей України завжди була велика шана до людей праці. На жаль, ця традиція сьогодні майже зовсім загублена, наслідки кожен з вас може почути під стінами українського парламенту. Це шахтарі України, які потребують повернення культурних цінностей, своєчасної виплати, достойної заробітної плати. Фракція Радикальної партії є співавторами законопроекту 8362, який говорить про справжню енергомодернізацію, про справжнє осучаснення вугледобувної галузі в Україні. Ми вимагаємо від уряду, щоб цей законопроект був як найшвидше прийнятий, тому що вже немає терпіння у людей чекати на прийняття цього законопроекту. Фракція Радикальної партії одностайно виступає за повернення українських культурних традицій щодо належної пошани до всіх людей праці: до шахтарів, до металургів, до будівельників, до селян, до медиків та до всіх інших. Ми за те, щоб нарешті повернути людей щоб вони працювали на українську економіку, щоб вони будували добробут своєї родини саме тут на своїй батьківщині, щоб вони працювали задля української економіки, а не їхали на заробітку кудись, щоб вони могли тут прогодувати своїх дітей, щоб вони бачили тут свою достойну старість, щоб вони могли купувати не тільки ліки і якісь там продукти харчування, щоб вони могли купувати своїм онукам, щоб вони могли подорожувати, щоб все вони бачили в своїй країні. Щоб ми збудували саме такі культурні традиції, які нам не соромно буде передати нашим нащадкам. Я закликаю саме до цього і сподіваюсь в тому, що всі ви, хто тут сьогодні присутній, готові нас підтримати. Готові підтримати фракцію Радикальної партії у всіх наших побажаннях. Побажаннях до створення міцної країни, яку будуть поважати в усьому світі і якою буде пишатись кожен українець. Буде пишатися тим, що він українець. Давайте разом зробимо достойні культурні традиції. Дякую вам за увагу. Від фракції"Самопоміч" Соболєв Єгор Вікторович. Ірина Подоляк, будь ласка. Шановні колеги, я хотіла б закликати вас підтримати цей законопроект за основу і в цілому з тими поправками, які озвучив Микола Княжицький. Тому що за великим рахунком ми не можемо сказати, що він технічний, він уточнюючий. А проблема, яка виникла і спровокувала ці уточнення, власне, полягає в тому, що у нас члени Кабміну, працівники виконавчих органів влади вони воліють, щоб в одному законопроекті, який регулює існування чи діяльність новоствореної інституції практично дублювалися певні норми, які є в інших законопроектах, щоб воно прямо стосувалося діяльності Українського культурного фонду, а крім того, беззаперечно потребувало врегулювання. Підтримка через Міністерство культури, ну, тих окремих заходів, які ми називаємо суспільно значущими чи загальнодержавними, тому що сама філософія створення Українського культурного фонду полягала в тому, що там має бути змагальність, там має бути конкурентність, там має бути експертність, що подавати свої заявки на реалізацію своїх проектів можуть будь-які гравці на полі культури і мистецтва як державні, так і комунальні установи, так і фізичні особи. Тобто незалежні гравці, так і недержавні установи, інституції, громадські організації, об'єднання, окремі артисти, художники чи ініціатори. І, власне, в цій конкурентності, змагальності ідей і була філософія Українського культурного фонду. Безсумнівно, для наших умов це є нове, це є нове для світу, такі принципи існування і підтримки культури і людей культури. І саме тому цей закон потребує таких уточнень. дуже велике прохання власне підтримати незалежність цього Українського культурного фонду, дати йому додаткові інструменти для того, аби він міг оперувати належним чином без зволікань. І тому прошу вас підтримати цей проект закону в цілому з тим поправками, які озвучив Микола Княжицький в своєму виступі з трибуни. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку" – Долженков Олександр Валерійович. Шановні громадяни України, шановні колеги! Знову складається враження, що Верховна Рада України живе своїм життям. І те, про що ми зараз тут говоримо в залі пленарного засідання, взагалі, мені здається, не хвилює тих людей, які зараз фактично оголосили страйк державі, зокрема, нам, тому що Верховна Рада України є невід'ємною частиною цієї держави. традицій... Українські традиції потрібно не зберігати і не створювати, їх потрібно поважати. Український народ, у відповідності до преамбули Конституції України – це громадяни України всіх національностей, це і росіяни, і кримсько-татари, це українці. І відповідно Україна є полікультурною державою, і це необхідно нам враховувати. Нав'язування українськості у всіх сферах життя – це не є правильний вихід, це не є демократичний вектор розвитку країни. Необхідно поважати всіх представників національних меншин, необхідно враховувати те, що в Україні проживає 17 мільйонів російськовомовних громадян України, але вони є громадянами України, вони поруч з українцями розбудовують цю країну і бажають добробуту цій країні, от про це потрібно нам також думати і пам'ятати. Тут лунали вислови стосовно окупації з 91-го року. Я є вихідцем з Донбасу, я є російськомовним українським громадянином, я вивчав українську мову, я можу вам сказати, що ніхто не хоче антагонізму і протидії на мовній... по мовній ознаці. Всі громадяни є рівними і необхідно... не потрібно нам розділяти на тих, хто є патріотом, більшим патріотом, тому що, з одного боку, говорити про збереження Українського культурного фонду, а, з іншого боку, ратифіковувати законопроект, який підтримує французьку вертольотобудівну галузь, знищуючи вітчизняну вертольотобудівну галузь, це якось не клеїться, це якось неправильно. Нам необхідно зосередити увагу саме на першочергових питаннях, які турбують людей. Які питання їх турбують? Скасування пільг чорнобильцям, скасування пільг афганцям, проведення псевдопенсійної реформи – ось з чого потрібно нам говорити. Оскільки жодна розвинута… культури не буде в фактично економічно бідній країні. Коли людям нема чого їсти, вони, на жаль, не про культуру думають. Якось не лізуть в голову ці думки. Тому фракція "Опозиційний блок" зазначений законопроект не підтримуватиме, тому що порядок денний, який складається з законопроектів, не є першочерговим. Нам необхідно розглядати питання щодо поновлення тих пільг, які були скасовані в 2014 році, та питання відновлення економічного розвитку країни, адже країна знаходиться фактично в колапсі економічному. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від групи "Воля народу" – Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, з самого ранку ми сьогодні розглядаємо законопроект: культура, культура, культура. Культура дуже важлива для нашої держави. Але коли музиканти, митці, робітники музеїв взимку примерзають до кроватей, їх відривають рятівники з м'ясом, потім везуть до моргів, це ні в які рамки не вписується. Шановні колеги, коли людям немає чого їсти… Люди, вчителі, які отримали по три вищі освіти, стоять на кожному куті з протягнутою рукою і просять допомоги на кусок хліба, які стоять під аптекою, які не можуть собі купити пігулки, кажуть: "Рідні! Підніміть питання і нагодуйте людей, перш за все!" Коли якась істота з "Нафтогазу" нараховує собі півтора мільярди гривень собі премій, бере 200 мільйонів гривень, відправляє їх в Америку собі на рахунки, а після цього суди заблоковують це рішення, "Наш край" вимагає негайно сюди Коболєва, у четвер, щоб він доповідав, де поділися півтора мільярди гривень, які дали собі премії у "Нафтогазі"? "Наш край" вимагає негайно, не звертати навіть увагу на 60 відсотків підвищення тарифів по газу, ми негайно вимагаємо звернутися і вийти всім фракціям до афганців і чорнобильців і пояснити, чому ми не нараховуємо їм пільги, чому Кабінет Міністрів ховається за нашими спинами і не може дати нормальну соціальну допомогу афганцям та чорнобильцям. І після цього як дивитися в очі людям в окрузі, коли їдеш, люди говорять: Сергію, скажіть, будь ласка, коли наведеться порядок у державі, коли запрацюють шахти, коли запрацюють заводи, коли запрацює хімічна галузь? Скажіть, будь ласка, 400 мільйонів гривень заборгованість шахтарям. До мене у приймальню стоять шахтарські сім'ї з дітьми і кажуть: веземо вугілля з Америки, веземо вугілля з Африки, веземо вугілля з Росії, а наших шахтарів не можемо нагодувати. Шановні колеги, культуру треба підтримувати і "Наш край" буде це робити, буде голосувати за цей законопроект, але спершу за все треба нагодувати український народ. Дякую вам. Шановні колеги, я маю зробити повідомлення. Сьогодні відійшов з життя, помер Іван Федорович Драч, поет, драматург, перекладач, громадський і державний діяч, Герой України. І я прошу весь зал вшанувати хвилиною мовчання пам'ять Героя України.

Колеги, зараз буде ще від "Блоку Петра Порошенка" і від "Батьківщини", а потім переходимо до виступів від депутатів. Тільки у мене є прохання більш лаконічно виступати, бо ми надто затягнули блок культури, у нас великий блок включення в порядок денний сесії. До речі, нагадую, поміж нього і проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду. І, я вважаю, ми повинні, ще до обіду провести ці голосування. І тому прошу більш динамічного обговорення. Від "Блоку Петра Порошенка" – Іщенко Валерій. Від "Батьківщини" – Олександра Кужель. Включіть мікрофон, будь ласка. Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". Хочу сказати, що, розуміючи в цілому важливість і тих задач, які стоять перед українським фондом, перед Українським культурним фондом, можу сказати, що я на тому тижні була в Черкасах і відвідала Чигирин і Канів, скільки грошей державних вкладено на відновлення історично-культурних цінностей, але немає жодного туристу, бо там немає як можливість доїхати, бо там не дороги, а військові проселки. Щодо цього законопроекту. Фракція вважає, що він не може бути підтриманий, тому що ми розуміємо, що це гарно, коли буде додаткова підтримка іноземних організацій для культури. Але викликає застереження те, що проектом передбачається фактично підконтрольність державної установи Українського культурного фонду международным грантовым організаціям та іноземним країнам. Це суперечить Конституції. Ми бачимо, який результат, коли така кількість грантових організацій у нас сьогодні підтримує Міністерство охорони здоров'я і ми бачимо, які результати і проти кого працює ця реформа – проти народу України. вважаючи, що відповідно до статті 1 Закону України "Про Український культурний фонд" фонд є бюджетною державною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України. І, ми вважаємо, що, якщо є прямий договір якоїсь грантової організації на допомогу, це повинен розглядати конкретно фонд і, якщо вони перемагають, це може бути і державне приватне партнерство, це і може бути концесія, але контролювати державну установу ніяка грантова організація не має права. На доопрацювання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, виступи від фракцій і груп, завершені. Зараз 9 хвилин виступи від народних депутатів. Хто хоче взяти участь в обговорені, прошу провести запис. Прошу записатись від народних депутатів, будь ласка. Романовський Олександр Володимирович Унгуряну передає слово для виступу. Будь ласка. Слава Богу за Україну! Слава Богу за героїв! Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, ми розглядаємо сьогодні дуже добре, що по повній процедурі питання культури, питання фестивалів національно-патріотичних, мистецьких фестивалів, культурних, і ми чуємо, що із-за тих бюрократичних проблем, які створені, у нас не відбуваються ті події, ті фестивалі, які мали би слугувати державотворенню, формуванню національно-патріотичного духу українців, вихованню молодого покоління. Але в той же час цієї неділі відбулася інша подія, яка забрала мільйони гривень з українського бюджету, щоб 20 хвилин по вулиці Володимирській, по вулиці Льва Толстого буквально один-два квартали пройшла якась кількість людей в супроводі іноземців, в супроводів представників посольств, людей які приїхали з інших країн до нас в Україну святкувати впровадження одностатевого способу життя. Шановні друзі, у мене запитання. Чи платники податків в Україні давали згоду на те, щоб мільйони, мільйони гривень витрачалися на те, що не призводить до народжуваності дітей, що не призводить до посилення української армії, що не призводить до зміцнення України як такої? А ще й перекривши вулиці і не давши людям пройти додому, майже, всьому центру Києва, а ще й побивши і віруючих, які вийшли протистояти проти цього і кинувши їх за грати. Кому потрібні ці речі? Я пам'ятаю 2014 рік, коли була подана заявка на гей-парад у центрі Києва і тоді ми всі разом і київська влада зайняли рішучу позицію: Україна воює у важкій-важкій боротьбі і ніяким гей-парадам зараз не час. Я хочу запитати, у нас що, війна закінчилася, колеги? Нам потрібно укріплювати нашу армію, нашу культуру, підіймати культуру і духовність українського народу і, зокрема, молодого покоління, щоби українці молоді були патріотами були патріотами і любили свою країну, свою батьківщину, свого батька, свою маму, а не замінили це на "свого маму" – ось це важливо. І тому дуже велике прохання і прошу вважати мій виступ депутатським запитом, розібратися, чому бюджетні кошти, кошти платників податків в Україні ідуть на обслуговування чиїхось іноземних забаганок. А культурний фонд і культуру треба підтримувати. Дякую. Дякую. Бондар Михайло Леонтійович передає слово для виступу Миколі Княжицькому. Будь ласка, пане Миколо. 13:09:45 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги! Я хотів би спростувати зараз ствердження колеги Кужель про те, що нібито якісь міжнародні організації будуть контролювати цю установу. в законі ніде не передбачено... Олександро Володимирівно, я ще раз вам нагадую, що у вас було дві репліки, можу ще раз згадати, буде три. А мені треба, щоб люди почали отримувати кошти. Ніякі міжнародні організації нікого тут контролювати не будуть, вони мають право просто в фонд додати свої гроші, щоб їх отримали українські митці, артисти, артисти театру, українські художники, незалежні експертні ради, які призначаються Наглядовою радою абсолютно незалежно їх розподіляють. Жодного іноземного чи будь-якого західного впливу на діяльність фонду не буде – це неприпустимо, це заборонено законом. Будь-які інсинуації на цю тему є політичними інсинуаціями. Голосуйте чи не голосуйте в ваших руках доля української культури. Якщо ви за політичним піаром хочете культуру нищити, не голосуйте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ від народних депутатів. Чижмарь, будь ласка, 3 хвилини і потім дам репліку Кужель.

За війною, економічною кризою ми дійсно в цій залі дуже рідко і дуже мало надаємо уваги нашій культурі. І, на жаль, дуже неприємно чути з трибуни Верховної Ради про те, що деякі депутати заявляють, що людям нема чого їсти, тому не на часі тема культури, не на часі тема бібліотек і нашої національної культурної спадщини. Але, я перепрошую, я хотів би спитати цих депутатів, за що вмирають хлопці на сході, що передамо ми своїм дітям і своїм внукам, якщо ми не збережемо нашу культуру і якщо не збережемо історичну, і національну цінність, наш фольклор, нашу мову, це все те, чим ідентифікується українець у світі, ми не передамо нічого. Якщо ви хочете знищити країну, знищіть її душу і тоді не треба буде війну, і окупантів. Тому сьогодні це правильний закон і правильно, що ми цілий день відвели саме для теми культури і національної спадщини її підтримки. Я підтримую ті фактори, коли ми сьогодні на тендерних засадах даємо кращим нашим митцям можливість отримати гранти і мати можливість розвивати власну культурну самобутність, незалежно від адміністративних процедур міністерства, це дуже позитивно. Але разом з тим, Радикальна фракція підтримує те, що ми повинні дати більшу підтримку сьогодні працівникам цієї галузі. Тому що, якщо ви пройдете сьогодні по селам нашим, ви побачите наскільки бідні і жалюгідні сьогодні бібліотеки, де діти в холодних умовах не можуть читати книжки, повірте, ми побачимо наскільки вони насичуються, там все радянська література і дуже мало сучасної літератури, української літератури, світової літератури. Ви подивіться в якому стані центри культури на селах і в районних центрах, вони пусті, нема спортивних секцій, дітям ніде займатися. Тому на сьогоднішній день ми відстоюємо позицію, що ми повинні більше дати культурі і зберегти все те, чим завжди гордилася країна Україна, свою культуру і спадщину своїм дітям, і внукам. Тому ми підтримуємо цей законопроект і ті ініціативи, які сьогодні проявлені в парламенті відповідним комітетом. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Залишилася одна хвилина і тому наступному виступаючому я даю одну хвилину. Сергій Каплін, потім хвилина – Кужель. Будь ласка, одна хвилина. Капліну включіть мікрофон. нового права наглядовій раді фонду розпоряджатися майже двомастами мільйонами гривень, санкціонуючи ті чи інші закупівлі, що вступає в конфлікт з нормою Закону "Про державні закупівлі". Це перше. Друге. Мені хотілося б тут, у Верховній Раді, почути звіт за витрачені кошти. і 17 відсотків з цієї суми на утримання цього фонду. Цікавить, власне, кадрова політика. І третя важлива складова. Хотів подякувати, власне, за роботу команди, яка спромоглася, аби цей фонд відбувся за рік. У Німеччині і Франції такі фонди створювалися відповідно 3 і 6 років. Тому це справді героїчна робота. І ми повинні дійсно подякувати команді, яка ефективно, цілеспрямовано розбудовує новий інститут, який фінансує сучасні і актуальні культурні проекти для України. Дякую. Юра, завершено обговорення. Це ж була повна процедура. Ми до кінця дня так дотягнемо. По наступних питаннях буде можливість виступити. Колеги, через одну хвилину відбудеться голосування. Я прошу голів фракцій, членів комітету змобілізувати максимально народних депутатів, подивитись, кого нема, запросити в зал, якщо є необхідність – вийти в кулуари і там запросити депутатів в зал. Через хвилину-дві ми перейдемо до прийняття рішення. Зараз репліка. Олександра Кужель, будь ласка. Пані Олександра, ваша репліка, одна хвилина. Дякую за можливість відповіді доповідачу. Але хочу сказати, що в законі передбачено, що в разі укладання договору про надання цільового гранту міжнародною організацією, саме ця організація матиме вирішальний голос. Якщо хтось може по-іншому протлумачити вплив на рішення і прийняття рішення державною установою чи грантом, перепрошую, тоді читайте, будь ласка, уважно законопроект. Крім того, я підтримую виступ попереднього колеги в тому, що було б дуже цікаво подивитись на витрачання коштів на український фонд. У нас тут рядом з вами Художній національний музей. Я особисто дивилася там, в якому стані він знаходиться і як ми втрачаємо сьогодні серйозні полотна національної культури, які в більшості вже розворовала попередня влада. Треба займатись, але треба не тільки вводити гранти і давати їм преімущества, а … ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, я прошу заходити в зал. Прошу приготуватись до голосування. Одна хвилина, заключне слово Княжицький Микола Леонідович, одна хвилина і за хвилину голосуємо. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Микола Княжицький від трибуни, заключне слово. Одна хвилина, пане Микола. І переходимо до голосування. Запрошуйте депутатів в зал, будь ласка. Дякую, ви знаєте, я справді був сьогодні в такому важкому стані, прошу пробачення в колеги, не називаючи прізвища, може різко говорив. Бо дійсно, інформація, повідомлення про смерть Івана Федоровича Драча, який дуже багато зробив для української культури і для української політики, – це справді надзвичайно сумна сьогодні подія. Я дуже прошу вас за це проголосувати. Оці 200 мільйонів про які ви говорили, вони ще не витрачалися. Тому і стоять музеї в такому стані, тому що не маємо змогу їх витратити. Давайте всі як один підтримаємо цей законопроект, щоб хоча би пішли ці гроші, а тоді разом будемо контролювати. Бо, щоб щось контролювати треба запустити процес. Дуже вас прошу це підтримати і за основу, і в цілому. Дякую. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Колеги, голови фракцій, я бачу скільки людей є в залі, зараз буде складне голосування. Ви, будь ласка, запросіть кого немає в залі, бо ми не будемо безкінечну кількість разів повертатись. Візьміть телефони і передзвоніть кого немає поруч. Отже, ми пройшли обговорення за повною процедурою і ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду (№8266). За пропозицією комітету, за основу. За основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, за основу. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Не встигли. Я поставлю на повернення, а ви, будь ласка, тих, що не встигли запросіть у зал. Я прошу показати по фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 75, "Народний фронт" – 57, "Опозицій блок" – 0, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія Олега Ляшка – 15, "Батьківщина" – 5, "Воля народу" – 7, "Партія "Відродження" – 4. Я прошу і членів комітету, і голів фракцій максимально змобілізувати людей, а то ми зараз провалимо закон. Я прошу максимально змобілізуватись і запросити депутатів у зал. Вийдіть у кулуари і запросіть депутатів, хто в кулуарах, я почекаю 10 секунд…

ласка, 30 секунд Микола Княжицький. 13:19:58 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги, проблема в тому, що ми зараз заморожуємо повністю фінансування культури. Ви ж самі потім прийдете і захочете проводити фестиваль і підтримати творчі колективи, відзначити визначні дати, грошей у цьому році на це не буде ні для БПП, ні для "Опоблоку", ні для "Народного фронту", ні для "Батьківщини", ні для "Самопомочі", ні для кого, тому що коли ми за це не голосуємо, ми не даємо змогу підтримати культуру, бо всі кошти переміщені з Міністерства культури в культурний фонд, а його діяльність не врегульована і вони вже півроку не можуть почати працювати. Давайте разом проголосуємо, потім разом як говорили колеги будемо, дійсно, контролювати кожну копійку. Я вас дуже прошу і закликаю зателефонувати своїм колегам, знайомим, хто ще не надійшов, прийти в зал і підтримати голосуванням, і всіх, хто є тут проголосувати "за", будь ласка. Дякую. Отже, зараз я поставлю на повернення. Займіть робочі місця. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду (8266). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Будь ласка, займіть робочі місця. Голосуємо за повернення до розгляду закону. Прошу підтримати, голосуємо.

Давайте я почекаю ще 30 секунд. Обміняємося думками, ну, це тільки депутати розійдуться ще більше, якщо обмінятися думками.

Колеги, я поставлю зараз ще раз на повернення, не виходіть із залу, а навпаки – запрошуйте. Я ще раз прошу включити по фракціям. Покажіть по фракціям, щоб бачили депутати де можна взяти потенціал. "Блок Петра Порошенка" – 76, "Народний фронт" – "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 5, "Воля народу" – 6, "Партія "Відродження" – 6. Колеги, ну, мені видається, що можна більше людей змобілізувати.

проведіть роботу, будь ласка. Отже, я вдруге ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 8266. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Я прошу усіх приготуватися до голосування. Прошу зайняти робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду" (8266). Колеги, щоб ми не заморозили все фінансування на культуру, я прошу відповідально проголосувати і прошу підтримати повернення до проекту Закону 8266, і прошу кожного взяти участь у голосуванні. Отже, прошу проголосувати і прошу підтримати повернення.

Колеги, я ще раз поставлю на повернення. Якщо не буде голосів, наступна пропозиція – в комітет, а потім… Так, отже, я зараз поставлю ще раз пропозицію повернутися. Якщо не буде голосів, ми підем по наступних пропозиціях: в комітет, суб'єкту законодавчої ініціативи. І якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. Ми вже 15 хвилин перебуваємо в стадії голосування. Ми годину його розглядали, усі мали можливість визначитися. Отже, прошу приготуватись до голосування, зайти в зал. Готові, так? Покликали з кулуарів всіх? Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду" (8266). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, підтримаємо культуру. Підтримаємо комітет. І я прошу кожного взяти участь в голосуванні і проголосувати за повернення. ще секундочку почекаємо, зайде Віктор Бондар. Ні, зараз ми повертаємося. Зайшли всі, так? За повернення. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо. 211. 15 голосів. Артур, не спрацювала одна картка. Колеги, за основу ви підтримаєте, повернення у комітет на перше читання? Я прошу, щоб ми не втратили законопроект. Голова комітету переговоріть, щоб підтримали принаймні повернення у комітет. Проговоріть з тими, хто утримувався. Олександре, ви підтримаєте в комітет на доопрацювання? Рибчинський, ви підтримаєте на доопрацювання у комітет? У комітет на доопрацювання підтримаєте? Колеги, отже, я зараз ставлю наступну пропозицію. Увага! Щоб ми не втратили законопроект. Наступна пропозиція – направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. я прошу усіх, хто утримувався, хто був проти, підтримайте цю пропозицію, вона об'єднає зал і вона не дозволить нам знищити законопроект. Підтримайте її, колеги. Отже, готові, всі на місцях? Я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду (8266) направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, кожен голос. Уважно! Не відходьте. Віктор, проголосуйте. Віктор, візьміть участь в голосуванні, будь ласка. Отже, до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, підтримайте, це компромісне рішення. Підтримуємо. Проголосуйте. Кожен голос, колеги, має значення. Проголосуйте. Голосуємо. Підтримуємо. 13:29:42 За-235 Рішення прийняте. Колеги, зараз у нас є вимога від двох фракцій на перерву, але вони готові замінити перерву виступом з трибуни це від фракцій Радикальної партії і "Батьківщини". До виступу запрошується Ігор Мосійчук. 3 хвилини, будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги! Перед вами стоїть не просто народний депутат, а пасічник у восьмому поколінні. Останні декілька тижнів я отримую дзвінки з усіх регіонів України, з моєї рідної Полтавщини, з Чернігівщини, з Черкащини, Дніпропетровщини, Харківщини, з Волині про масовий мор бджіл. Можливо, хтось буде насміхатись, що нам ті бджоли? Як насміхаються з того, що Радикальна партія наполягає на відродженні тваринництва і впровадженні культу корови. Але смішного нічого немає. Адже, якщо загинуть бджоли, то не буде врожаїв, селяни залишаться голодними, а ви в кращому випадку будете їсти завезену хімічну продукцію з інших країн. Чому відбувається масовий мор бджіл? Тому що наш уряд абсолютно відмовився від контролю над ввезенням хімікатів в країну. Відсутня абсолютно сертифікація хімікатів тих, які використовуються для захисту рослин і піддобрювання рослин. В результаті розпилення гинуть не тільки бджоли, а гине худоба і навіть є випадки захворювання людей. У зв'язку з цим фракція Радикальної партії Олега Ляшка вимагає від уряду невідкладно розглянути це питання на найближчому засіданні, відновити роботу санепідемстанції, відновити сертифікацію хімікатів, припинити контрабанду хімікатів, які завозяться в країну. Адже 40 відсотків хімікатів, які використовуються в агропромисловому комплексі, в країну потрапляють шляхом контрабанди і ними труять людей! Невідомо що завозять, невідомо чим обприскують, вбивають бджіл, тварин і вбивають українців внаслідок. Фракція Радикальної партії наполягає, вимагає від уряду, від влади негайних дій з цього приводу – захистити українських бджіл, українських тварин і українців! Слава Україні! Колеги, зараз автори законопроекту 6768 просять його перенести. І ми переходимо до проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру (8222). І я прошу підтримати розгляд його…

я повернувся тільки що із зустріч з ветеранськими організаціями афганців, чорнобильців, воїнів АТО і інших, яка проходила тут в будинку Верховної Ради. Висновок один-єдиний, знов же таки безглузда політика уряду і окремих міністрів, які, як страуси поховали голову в пісок, не виходять до людей, місяць назад пообіцяли розібратися з їхніми питаннями, провести зустріч, сьогодні повтікали і зробили заручниками всю Верховну Раду замість того, щоб розгрібати всі ті питання, які вони самі понастворювали. Перше питання, яке піднімають люди, що абсолютно безглузда монетизація пільг. В підсумку люди мають замість тих пільг, які мали на комунальні оплати, на транспорт, на проїзд і так далі, мають отримати на руки 60-100 гривень і то з бюджетів обласного рівня, а то й місцевих. Запитання: яким чином вони отримають ці пільги і як можна прожити на цих 60-100 гривень, які їм запропонував уряд? Міністр ховається, відповіді не дає і відповіді ми і не почуємо, я так розумію, бо це безвідповідальна політика і це безглузда політика, на наш погляд. Другі питання, які ставлять наші люди, які сьогодні мітингують, це питання виконання житлових програм, це питання виконання і створення Міністерства по справах ветеранів, яке би дійсно займалося їхніми питаннями і земельними, і житловими, і питаннями поновлення здоров'я, лікування і так далі. Воно не виконується і воно по суті штучно саботується, це питання. Багато інших питань, які виникли, які ми зрозуміли під час наради, що можна сісти, вирішити, аби було бажання міністрів цим зайнятися. І коли я чую від людей, які прийшли, що місяць вони ходять за міністрами і не можуть їх спіймати, а деяких з грудня-місяця, безвідповідальність окремих міністрів і призводить до мітингів в центрі Києва, до перекриття руху. Тому я закликаю уряд: поверніться обличчям до людей, відправте профільних міністрів на розмову, відправте в комітет і нехай дадуть пояснення людям, що вони роблять і що планують зробити найближчих півроку. Всі питання можна вирішити, розв'язати. Все можна вирішити через зміни до бюджету і нормально сісти і пояснити людям. І не треба займатись популізмом, а можна спокійно, виважено знайти знайти компроміси і вирішити питання цих людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ми переходимо до розгляду проекту Закону 8222. Колеги, у нас є 25 хвилин, тому я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Я прошу всіх зайняти робочі місця, щоб ми змогли завершити розгляд питань культури до обіду. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Я ще раз поставлю, колеги, ми просто інакше не встигнемо до обіду розглянути. Я прошу всіх підтримати розгляд проекту Закону 8222 за скороченою процедурою, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. поставлю, ще раз поставлю. Ви запросіть депутатів в зал. Ви поясніть, в чому є задум, в чому є задум. Зайдіть, будь ласка, в зал візьміть участь в голосуванні. Я ж пропоную, щоб ми підтримали скорочену процедуру і до другої години розглянули. В чому інтрига? Я прошу всіх підтримати і прошу проголосувати ще раз розгляд проекту Закону 8222 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Підтримайте, колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

За-154 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Геращенка Антона Юрійовича. Будь ласка, пане Антон, з трибуни. Мої вітання шановним народним депутатам, головуючому. Шановний український народе! Про що цей закон? Цей закон не є типовим для мене як для автора законів, що стосуються правоохоронних органів, він стосується питання культури, духовності нашої країни. Я, як і ви, розумію, що без культури і духовності немає нашої України, немає розвитку нашого народу. І от виявляється така ситуація, що є зірки першої світової величини у нашій культурі і духовності. Наприклад, є співачка Монастирська, оперна діва, яку слухають у Нью-Йорку, у Мілані, у Лондоні. Але за нашим трудовим законодавством керівництво оперного театру повинно її звільнити, тому що, на жаль, наша культура не може фінансуватися на тих сумах, на яких можуть оплачуватися виступи найкращих наших співаків або танцорів в світових театрах світового рівня. Тому я запропонував, разом з паном Герасимовим, на запрошення представників і керівництва театрів нашої країни такий закон, який дозволяє нашим зіркам першої світової величини бути у відрядженнях, при цьому вони будуть рахуватися в наших театрах і будуть отримувати зарплатню лише стільки, скільки вони виступають у нас. Для чого це потрібно? Якщо, наприклад, наша світова зірка пані Монастирська перестане працювати в київському театрі і коли вона буде виступати у Мілані, у Лондоні, будуть писати просто пані Монастирська, Україна. Зараз вона пишеться так, що зірка з України, яка є найкращою співачкою Київської національної опери. Це потрібно для того, щоб була реклама нашої світової культури на світовому ринку в найкращих оперних і балетних театрах. Цей закон є технічний, я прошу його підтримати. Це потрібно, для того, щоб наша культура і духовність на світовому рівні не занепадала. А коли ми разом з вами зробимо багату країну і будемо робити такі ж гонорари, які є у Лондоні, Парижі та Нью-Йорку, тоді нам не будуть потрібні такі технічні закони, які будуть утримувати наших співаків у нас Дякую вам. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Каплін Сергій Миколайович. Шановні колеги! Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на своєму засіданні 23 травня розглянув поданий народним депутатом Геращенко та іншими та іншими законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійного розвитку, художнього та артистичного персоналу театру. Змінами до статті 84 Кодексу Законів про працю України передбачається, що автори пропонують передбачити право керівників театру визначати в контракті з працівниками індивідуальний граничний строк відпустки без збереження заробітної плати. А тепер по суті, щоб було зрозуміло мільйонам нашим громадян, що ми приймаємо. Ми приймаємо фактично законопроект, яким відряджаємо сотні наших надзвичайно талановитих і авторитетних митців за кордон. Таким чином на черзі законопроект відрядити туди зварювальників, доярок, відрядити туди ветеринарів, в принципі, всю країну, весь трудовий потенціал нашої держави відрядити за кордон. Чому? Бо у нас немає грошей на гідну заробітну плату. Чому? Бо у нас багатомільярдні, я підкреслюю, не помилився, багатомільярдні премії керівника "Нафтогазу". Тому питання стоїть ребром: або ми припиняємо порнографію з роздачею керівникам державних підприємств багатомільйонних зарплат, премій керівництву "Нафтогазу", або вони нехай самі їдуть сюди і танцюють, і співають у театрах. Слава Україні! Прошу прийняти, проголосувати цей законопроект.

Як уже сказала моя колега Валерія Заружко, культура – це надбання нації, це надбання народу, це духовність нації, споконвіків наші діди й прадіди надбавали духовні цінності, це і є культура. Знаменний сьогодні день, ми цілий день говоримо про культуру, такого в парламенті я не пам'ятаю. Ми маємо цю культуру нести в маси і починати маємо от тут. І сьогодні з найвищої трибуни, не приходьте сюди в кросівках і в футболках в драних… показувати людям культуру, духовність і заливатися солов'їним співом по цілому тижню з екранів телевізорів про якісь там паради, які ходять по Києву. Вони тільки цього й чекають. Ви бачили у нашій духовності, у нашій історії от те, що було на вихідних. Ні. Це культура? Ні. Це безкультур'я, це відсутність культури ми маємо своє нести українське і у світ також. Цей закон покликаний, щоб у світі, коли наші митці, вони й так там за кордоном виступають, їх там слухають, їх там хочуть бачити і чути, так щоб вони несли Прапор України і прапор нашої української культури: Київської опери, Київського драматичного театру і інших закладів культури України, а не просто прізвище. І мало хто згадає, що це з України приїхали, а коли там буде от такими літерами написано, що це соліст Київської опери, а не просто прізвище і країна, так це буде наше, українське і за це ми маємо голосувати, підтримувати і нести всьому світові.

Слава Ісусу Христу! Нація гине не від куль і осколків, нація гине тоді, коли гине культура, коли гинуть традиції, коли гине мова. Український народ має багатовікову свою культуру, установлені традиції, моральні цінності, християнські цінності. Отож, формування української родини це є основа формування нації як цеглини нашого суспільства. І, очевидно, мені неприємно, коли деякі колеги-депутати, необізнані із законопроектом, дають критичну оцінку фактам, про які вони не так не так знають чи обізнані. Бо інтимні стосунки – це сокровенне і таємне, яке є протилежне до публічності. А коли вони виходять на публічну площину, стосується партії деякої спереду, то це виходить, перетворюється країна в публічний дім. Тому я хочу звернутися в першу чергу до колег. Проблема країни, знаєте, в деякій мірі не так в збоченнях фізичних, як деколи більше в збоченнях моральних, моральних, якими деградується суспільство. І тому, коли ми говоримо про відродження наших цінностей, сімейних цінностей, традицій, то в першу чергу ми повинні говорити про міцну українську християнську, традиційну родину, бо є вона основою нашого суспільства. "І чого навчайтесь, але свого не цурайтесь". Поспіхом гнатися за чимось модним – будь ласка, якщо воно краще. Але при цьому можна втратити значно більше: рідніше, своє, національне. І якщо в Україні в нашій столиці потрібно проводити паради, то ці паради мають бути, але це має бути парад нашої перемоги над ворогом. Слава Україні! Від фракції "Самопоміч" Бабак Олена Валеріївна передає Ірині Подоляк слово. Будь ласка. 13:48:14 ПОДОЛЯК І.І. Шановні друзі! Я буду закликати вас не підтримувати цей законопроект, і я зараз поясню, чому. Цей законопроект не є про Монастирську, цей законопроект поширює свою дію на всіх учасників художньо-артистичного складу, тобто… простий приклад. Я, наприклад, працівник театру, актриса, оперна співачка. Я маю контракти по світу: в Мюнхені, в Лондоні, як уже перераховували. І в моєму резюме, і в моєму портфоліо є написано, що я є солістка Мюнхенської, Лондонської, Сан-Франциської, Київської національних оперних сцен. І це є так, як воно є, тому що кожен актор зацікавлений в тому, щоб… ну вся його робота була присутня в нього в офіційному портфоліо. Але я не можу допустити до такого, щоби людина рахувалася на роботі, отримувала щомісяця зарплатню. Ще раз кажу, це буде стосуватися не тільки "зірок", про яких тут зараз говорять, це буде кожного актора стосуватися. Актор зараз захоче поїхати собі на зарібки, а актори їздять, співаки їздять, і він буде казати: "Я теж маю право таке саме, як Монастирська чи як інша зірка їхати собі на два місяці на зарібки до Лондона". А ми будемо це все толерувати. У нас будуть трупи сипатися. Крім того, контракти дозволяють виписати так умови, щоб наші зірки приїздили до нас так, як приїздить пані Монастирська (5, 6, 10 разів на рік), співали вистави і мали такі гонорари, які є європейськими. Але не потрібно бути в штаті і не потрібно щомісяця, не перебуваючи в Україні, наприклад, а перебуваючи на інших сценах, отримувати щомісячну зарплатню… Тобто це питання цілком можна врегульовувати. Керівники театрів повинні брати на себе за це відповідальність. Натомість вони хочуть цю відповідальність перекидати на нас і казати, що в театральних трупах тепер будуть рівні і ще рівніші. Ще раз кажу, це закон не з прізвищами, він стосується усіх і його природа є недоброю. Тому я буду вас просити його не підтримувати. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" – Іван Крулько, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект. І дійсно, ми повинні повернутися обличчям до культури і до тих театральних діячів, які роками чекають, щоб їхні питання вирішувалися, в тому числі на гідну оплату праці за їхній труд. Не може бути успішного театру, коли там животіють наші актори. Так само, як сьогодні ми розглянули ряд питань, які стосуються культури, давайте, шановний Голово Верховної Ради і шановні депутати, один день присвятимо розгляду тих соціальних питань, які вже перезріли в цьому залі. Бо я абсолютно розумію людей, ветеранів, які сьогодні вийшли на вулиці по тій причині, що роками не вирішується питання стосовно відновлення їхніх пільг, а навпаки скорочуються їхні пільги! Коли вони приходять і кажуть: "Відновіть для родин загиблих те, що вони мали!" Про встановлення інвалідам належних умов їхнього утримання, про забезпечення їх житлом і вирішенням їхніх тих соціальних питань, які роками накопичувались. Про державну фінансову підтримку ветеранських організацій. Про державне медичне страхування для ветеранів. Про це все вони виходять і запитують: "Чому так? Бо нам розказують про те, що ми обрали курс жити по-новому". Так ось, жити по-новому я вам покажу в одному дуже маленькому прикладі. Це гривня одна, коли не було курсу "жити по-новому". А це гривня, коли стали "жити по-новому". От і порівняйте. Дві українські гривні, як було і як стало. То, якщо це такі реформи і це так "жити по-новому", то, вибачте мене, дореформувалися! Досить уже! Дякую. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Наталія Королевська. 2 хвилини, будь ласка, дайте. І, колеги, через 2 хвилини переходимо до голосування. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів у зал і членів комітету максимально запросити всіх у зал. Будь ласка, пані Наталія. 13:53:22 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, це той рідкісний випадок, коли ми підтримуємо слушну пропозицію представників коаліції і "Опозиційний блок" проголосує за це рішення. Це важливе питання, але ж ми дуже з вами добре розуміємо, що зараз у країні відбувається соціальний колапс. І він відбувається не тільки під стінами парламенту, куди прийшли чорнобильці, афганці, ветерани, військові, він відбувається у кожному місті нашої країни, в управліннях соціального захисту, тому що уряд прийняв нову постанову по перегляду субсидій. І це приведе до того, що мільйони родин у нашій країні будуть позбавлені останньої можливості сплачувати за своє житло. І зараз у кожному управлінні соціального захисту справжній армагеддон, тому що сотні-тисячі людей стоять у чергах для того, щоб їм переназначили субсидію, а скоріше за все цим людям її скасують. Тому ми вимагаємо терміново від уряду прозвітувати про те, що вони зараз створили, і терміново переглянути постанову уряду та автоматично переназначити людям субсидії. Ну, не треба щоденно створювати соціальні колапси, не треба щоденно людям створювати умови, при яких вони втрачають віру в будь-яке майбутнє. Ну, навіщо це робиться? хто до цього дійшов, щоб прийняти нову постанову по субсидіям і зараз 5 мільйонам родин в країні переназначити перепризначення субсидій? Тому "Опозиційний блок" вимагає від уряду терміново переглянути постанову щодо субсидій, автоматично назначити людям субсидії та заспокоїти зараз людей і дати спокійно працювати в країні людям та шукати роботу. Цю постанову ми підтримаємо. Але ж це питання, на жаль, сьогодні не головне, а головне сьогодні – це соціальний захист людей. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу усіх зайти в зал, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити, що ми переходимо до голосування. Отже, покиньте ложі, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру" (номер 8222) за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Тільки за основу. Голосуємо. За основу. Прошу підтримати.

Я поставлю на повернення. Будь ласка, запросіть в зал, кого немає, подивіться. Я ще раз прошу, я не буду ставити безкінечно кількість разів. Подивіться направо, наліво і запросіть в зал кого немає. Прошу по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 83, "Народний фронт" – 54, "Опозиційний блок" – 23, "Самопоміч" – 2, Радикальна партія – 18, "Батьківщина" – "Воля народу" – 7, "Партія "Відродження" – 2. Мені видається, ми можемо змобілізуватись і повернутись. Отже, я зараз поставлю пропозицію повернутись. Я прошу усіх уважно брати участь в голосуванні і не виходити з залу, Віктор. Готові, так? Я ставлю на голосування пропозицію проект Закону 8222 повернутись до його розгляду в редакції комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати повернення до розгляду. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За-207 Якщо я поставлю комітет на доопрацювання, ви підтримаєте? Підтримаєте, так? Щоб ми не втратили закон. Колеги, я ще раз поставлю на повернення, якщо не буде голосів, тоді в комітет на доопрацювання. Отже, я ще раз ставлю пропозицію повернутись до пропозиції комітету, тобто за основу проекту Закону 8222. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати повернення. 211. І тепер ставлю наступну пропозицію: в комітет на доопрацювання. Колеги, я прошу всіх приготуватись, щоб не був відхилений законопроект. Не виходьте із залу, колеги, це 30 секунд. Не виходьте. Отже, я ставлю пропозицію проект Закону 8222 направити в комітет для підготовки на повторне перше читання. Ви обіцяли підтримати. На повторне перше читання ви обіцяли підтримати. Голосуємо 8222 – на повторне перше читання в комітет. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Щоб ми не втратили законопроект. Голосуємо. Підтримуємо всі, ми ж домовились. 13:59:31 За-216 Останнє – суб'єкту законодавчої ініціативи. Колеги, я прошу, зайдіть в зал. Не виходіть з залу. Я ставлю третю пропозицію проект Закону 8222 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу голосувати. Колеги, голосуємо, кожен голос, прошу підтримати. Ви ж обіцяли підтримати. 218 – за. Давайте ще раз поставлю на повернення, колеги. Якщо не буде зараз голосів, закон буде відхилений. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до 8222. Ігор, а чому ви не берете участь в голосуванні? Я ще раз ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 8222. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу повернутись і потім я поставлю в комітет. Прошу підтримати. Я поставлю в комітет. Голосуйте. Я поставлю в комітет повернення. Нема голосів. Проект Закону 8222 відхилений. Я хочу повідомити, що у нас після обіду… ми розпочнемо з Закону 8293. Олександр Третьяков, це ваш комітет 8293. А потім ми вже будемо включати в порядок денний сесії, коли буде зал змобілізований. Отже, після обіду ми переходимо до проекту Закону 8293. Зараз згідно Регламенту я оголошую ранкове засідання Верховної Ради закритим. І о 16-й годині прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую.